za zasliševanje in preverjanje telefonskih številk. V bistvu v skladu z Zakonom o KNOVS kdorkoli od državljanov Republike Slovenije, ki sumi, da se mu prisluškuje, ima pravico na KNOVS nasloviti ta sum in KNOVS to preverja. Zdaj obstajajo tri možnosti, kaj pride recimo, da se temu zakonito prisluškuje, da se mu ne prisluškuje ali pa, da se mu nezakonito prisluškuje in samo v tretjem primeru Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb obvesti tistega, ki je izrazil sum, da se mu je nezakonito prisluškovalo. V našem primeru je šlo za številko dve, se pravi, ni bilo prisluh za nobeno od številk in nismo obveščali nikogar. Zdaj pa še ena stvar. Dejstvo je, da je Svoboda naslednji dan kabinet izvedel za ta naš nadzor, to pa je problem, in to velik problem je izvajanje, se pravi iz, da se informacije zaupnega značaja iz policije posredujejo političnim strankam. Zdaj pa pridemo še do večjega problema. Namesto, da bi preiskovala policija, kako je prišlo do tega izhajanja zaupnih informacij. Ne, policija zdaj preiskuje preiskovalce in to, kar sem jaz povedal v svoji razpravi, ta zadeva se je zgodila novembra 2022, v aprilu 2023 se je zdelo Svobodi to sporno in do danes koalicijski poslanci, člani KNOVS, še nismo bili zaslišani, bili so pa na razgovoru, se pravi, koalicijski poslanci so bili na razgovoru in strokovna služba, mi pa še ne. Jaz sem se vprašal, do kdaj bodo čakali, ker mi smo vse informacije smo posredovali in policiji takoj, nemudoma, ko so to zahtevali, in čakam, da se zadeva do konca zapre,

da je bil imenovan, tako da tako Poslovnik določa in to je. Ne, ne, kar ne zmajevati z glavo, kolega Krajnc, izvolite prebrati Poslovnik in boste ugotovili, da imate lahko tudi vi repliko, postfestum, če pa slučajno ni v prostoru in veste, da vas je nekdo obravnaval. Zdaj pa gremo naprej. Poslanka Sandra Gazinkovsk, izvolite. **SANDRA GAZINKOVSKI (PS Svoboda):** Hvala predsedujoča za besedo. Danes obravnavamo interpelacijo o delu in odgovornosti ministra za notranje zadeve gospoda Boštjana Poklukarja, ki je nastopil mandat po odstopu prejšnje ministrice. Seveda pa, ko poslušam razprave in stališča kolegov iz opozicijskih vrst, menim, da v bistvu napadajo delo policije in kot že mnogokrat poudarjajo, kakšno slabo varnost v Sloveniji imamo. Spoštovane državljanke, spoštovani državljani. Naj vas pomirim, Slovenija je varna država. Po vseh parametrih je deveta najbolj varna država na celem svetu. Ja, prav ste slišali, deveta najbolj varna država na svetu. In ta podatek meni osebno veliko pove. Na svetu smo deveti od 232 držav. Že ničkolikokrat sem prosila in ponovno prosim, sedaj še več, zahtevam opozicijo, nehajte strašiti naše državljanke in državljane. Navajate namreč, da je Slovenija leta 2021 zasedala peto mesto na globalnem indeksu miru, zdaj pa deveto. Ne poveste pa dejstva, da je vrednost kazalnika v zadnjih desetih letih ves čas med 1,33 in 1,43 kar Slovenijo uvršča med najbolj varne države na svetu. Ponovim, deveta od 232. držav. Še vedno pa to strašenje ne prepriča ljudi in hvala bogu, da je tako. To nam kažejo redne javnomnenjske raziskave. Po zadnjem anketiranju, izvedenem oktobra 2024, je Policija zasedla peto mesto med 29 državnimi in drugimi **76. TRAK: (SC) – 20.00** (nadaljevanje) institucijami s povečanjem zaupanja v primerjavi z marcem 2024 in letom 2023. Očitki, ki letijo na kadrovske spremembe v policiji, pa so, lahko rečem, hinavski. Kadrovska stiska v Sloveniji je prisotna povsod, v vseh poklicih in tega se opozicijske stranke zelo, zelo zavedajo. Seveda pa je potrebno povedati še, kdo sploh iz policije odhaja. V zadnjem času je bilo veliko odhoda v pokoj, bodimo realni, teh nihče iz opozicije ne omenja, saj jim ta podatek podre koncept višje številke odhodov iz policije. Seveda pa vsi vemo tudi to, da nekateri pač odidejo, ker niso zadovoljni in niso in niso za ta poklic, tudi to je nekaj, to ni nekaj neobičajnega. Tudi v drugih poklicih je tako. Fluktuacija zaposlenih pač deluje. Izredno pomembno je poudariti tudi to, da smo v tej vladi po 20 letih prenovili plačni sistem v javnem sektorju, tako da bodo tudi policisti končno bolje plačani in prav je tako. Zaslužijo si. Leta 2023 je bila pripravljena tudi strategija promocijskega policajskega poklica 2023-2025, ki se seveda osredotoča na dolgoročne rešitve kadrovske problematike. Zavedati pa se moramo tudi tega, da je priliv kadra majhen tudi zato, ker se v prejšnjih sestavah vlad na to področje ni osredotočalo. Verjetno jim je bilo takrat pomembneje, da izdajajo ukaze za kaznovanje ljudi, ki jedo rogljičke zunaj oziroma ukaze, da so policisti uporabljali vodni top, ko je prišlo do protestov in pa seveda ukaze, da smo vsi skupaj bili zaprti doma z omejenim gibanjem. Upam, da se to ni pozabilo, in upam, da se nikoli več ne ponovi. Vprašala pa bi opozicijske poslance samo še nekaj. Za časa covida vas ni skrbelo za varnost teh ljudi. Če pogledamo številke, koliko je bilo nasilja v družini, so bile takrat najvišje. To je porazno, da niti tega niste sposobni povedati na glas. Žal nasilje v družini obstaja in tega je zelo veliko, žal. Za časa covida je bilo tega trikrat več. In nihče, nihče se takrat ni bal za varnost naših državljanov. ..Spoštovani minister, interpelacije ne podpiram, za vaše delo in za delo policije pa vam čestitam. Hvala lepa.

najbrž se s tem strinjate. Saj bi nas težko, kajti nismo na oblasti. Tudi ne interpeliramo zadnje vlade, ker so jo interpelirali, boste rekli, volivci so pa vam dali oblast in odgovornost, da to državo dobro vodite. In dobro voditi državo pomeni tudi ljudem zagotoviti varnost. In številke, ki sem jih naštevala in ne pozabite, da se je minister z njimi strinjal in jih je potrdil. Vendarle kažejo, da se število kaznivih dejanj povečuje, da jih je manj raziskanih in da so kazniva dejanja, posebno v družini, pri mladoletnih in tako naprej, v porastu. Jaz sem rekla, da ni za to kriv minister, pa tudi Svoboda ne, da boste vedeli. Krivi pa ste in posebno minister, če se ta dejanja kazniva ne obravnavajo tako kot bi se morala. In številke kažejo, da je policija pri svojem delu neuspešna, ampak pojdimo naprej. Moj kolega Janez Žakelj je zelo lepo obrazložil kakšna je naloga KNOVS in kdo je komu nadzornik in je res neverjetno. Sprašujem se, če je to demokratično, da policija preiskuje svoje nadzornike? Veste, to je tako, če vam povem, pod kmečko, kot če bi en kmet nadziral, ali je inšpektor pravilno pogledal njegov hlev.

plačnem sistemu, res, vas moram razočarati, ker verjetno še ne veste, hvalite ste, se, o uvedbi novega plačnega sistema, to je do zdaj edina vaša uspešna reforma, ki žal ni uspešna. V rokah držim dopis Policijskega sindikata Slovenije iz včerajšnjega dne, 20. 1. Naslovljen je na predsednika Vlade doktor Goloba in na gospoda magistra Franca Propsa, od zadaj pa seveda piše, da so ga dobili tudi na ministrstvu za notranje zadeve, ne vem, če ga je minister že dobil ali ne, če ga ni, ga pa bo. Zdaj pa nekaj o plačnem sistemu, naslov je Zloraba oblasti in kršenje socialnega dialoga s predlogom novele Zakona o javnih uslužbencih zahteva za usklajevanje in opozorilo o sindikalnih ukrepih. In takole piše: Predlog novele Zakona o javnih uslužbencih, ki ste nam ga posredovali 13. januarja letos, predstavlja grob napad na pravice javnih uslužbencev, izključno za nespoštovanje dogovorjenih standardov socialnega dialoga. Takšno ravnanje Vlade ne le, da izniči leta usklajevanj, temveč vodi v destabilizacijo delovnih razmerij in rušenje zaupanja v institucije pravne države. In da vas naprej ne morim, kaj vse pišejo, ker je tega kar osem strani. Torej toliko o zadovoljstvu policistk in policajev z novim plačnim sistemom in z razmerami v policiji. Ne, niso zadovoljni, žal niso zadovoljni in tudi na tem področju boste morali še kaj narediti. Vsekakor si pa želim, da bi danes govorili o argumentih, podprtih s številkami, ne pa o krizi, ki je, jo morala preživeti prejšnja vlada, nekako na čelu z ministrom za notranje zadeve, ko je se pojavila pandemija. Mislim, da današnje stanje ni primerljivo s tistim stanjem in je neresno, uporabila bom samo ta izraz, primerjati tiste ukrepe z današnjimi ukrepi, še manj resno, da ne rečem nedopustno, pa je komurkoli, ki je bil takrat na oblasti in je tudi delal morda napake, očitati, da je delal nekaj proti ljudem. Veste, ko si pred izbiro, da uporabiš ukrep, ki mu vi rečete prisila, omejevanje svobode, kakorkoli, na eni strani in na drugi strani človeška življenja. In vi točno veste, po katerih človeških življenjih je virus takrat segal po človeških življenjih najranljivejših, naših očetov, mater, dedkov in babic. In takrat ne izbiraš sredstev, ampak se enostavno bojiš. In zato v želji, da se nam nikoli več ali pa vsaj še naslednjih sto let, ne povrne takšen ali drugačen virus, pustimo epidemijo tam, kjer je bila in se posvet…, posvetimo trenutni epidemiji, to pa je odgovorno vodenje te države. Hvala lepa. Preden dam repliko, eno opozorilo, spoštovana predlagateljica. Zahtevate argumente od razpravljavcev koalicije, sama pa se ukvarjate z ministrom Propsom, to ne gre skupaj, to ni danes tema interpelacije, ki ste jo vi predlagali, tako, da

Glejte jaz sem govorila o pismu policijskega sindikata, v katerem govorijo o svojih plačah in o stanju v policiji, o kateri se pa danes pogovarjamo in sem samo povedala, na koga je bilo naslovljeno, nič drugega.

Mislim, da sem bila napak razumljena. Jaz sem govorila o tem, da smo prenovili po 20 letih plačni sistem v celotnem javnem sektorju. Bi pa opozorila kolegico, ki je govorila pred mano samo z eno stvarjo, na pogajanjih so vsi ti sindikati sodelovali. Jaz ne vem kaj so počeli ali so se dogovarjali, je bilo kar rečeno, vi boste tako pa tako imeli in to je to. Mislim, da ne. Pogajanja so dvostranska oziroma celo tristranska včasih. To je ena stvar. Druga stvar, ko omenjate gospoda Hojsa, bom pa še jaz omenila. To, da gospod Hojs ukaže policistom, da morajo streljati z vodnim topom v protestnike, hkrati ukaže, da ne sme nihče odhajati iz občine v občino. Tretjič, hkrati s temi vsemi ukazi pa sam hoče prestopati meje, je pa malo smešno. Tako da, lepo prosim, ne zagovarjati nekoga, ki je bil prej na oblasti in je delal zelo, zelo slabo z vsemi državljani in ne samo z nami, ki se ne strinjamo z njimi. Hvala lepa. Škoda, da pa zdaj res nimamo tukaj ministra Propsa, pa ne, da bi ga karkoli obtoževali, ampak, da bi nam povedal, da policijski sindikat ni podpisal takrat, da da se strinja z izpogajanim. To se pravi, niso vsi podpisali, saj veste, da ne. In eden od njih je bil tudi ta. Torej, oni niso bili zadovoljni s pogajanji in najbrž to pravico imajo, biti nezadovoljni. Torej, ne zavajajmo javnosti, oni niso bili zadovoljni s pogajanji in so eden od sindikatov, ki pišejo ponovno, predvsem ponovno seveda ministru Propsu zato, ker je on odgovoren za njihove plače, zato ga danes omenjamo. Drugače pa res on ni predmet te interpelacije. Kar se pa tiče ukrepov v epidemiji, dajva si midve, kolegica, priznati, da nisva ne ena ne druga epidemiologinji. Je tako? Nisva. Nisva. Tudi Hojs ni. Vi ste ga omenili. Jaz njegovega imena nisem nikoli omenjala. Ampak verjetno se boste strinjali, kakršnikoli takrat epidemiologi so bili, oni so predlagali vladi kakšne ukrepe naj sprejme. Midve se lahko zdaj o tem strinjava ali se ne strinjava. Ukrepi prejšnje vlade so bili na osnovi ukrepov, ki so jih predlagali zdravniki, predvsem pa epidemiologi, ker to je epidemija. Tako da je škoda zdaj za nazaj se pogovarjati o ukrepih, ker zdaj smo lahko vsi pametni, takrat je bilo pa zelo malo ljudi pametnih. Tudi WHO ni bila pametna in še marsikdo drugi ne. Tako da jaz predlagam, da pustimo prejšnjo vlado, s tem jo ne zagovarjam in njenih vseh dejanj, vendar se danes pogovarjamo o sedanji vladi in o sedanjem ministru. In ena od stvari, ki sem jih hotela zdaj posebej naglasiti je to, da policijski sindikat ni zadovoljen s plačnim sistemom. Čeprav smo danes večkrat slišali, tako iz vaših ust kot iz ust ministra, da je zadovoljen, da ste plačni sistem uvedli. Meni osebno bi bilo veliko bolj ljubo, da bi bili zadovoljni. Kajti, midva z ministrom za notranje zadeve imava vsaj nekaj skupnega, oba imava rada in spoštujeva policijo. Tukaj se najbrž strinjava. In to oba govoriva na osnovi izkušenj, izkušenj, ki jih imava z delom policije. Zato kot predlagateljica, ena od predlagateljic, še enkrat, tako kot sem že danes večkrat povedala, ne dela Slovenska policija slabo in ne interpelacija ni namenjena njim, temveč

Za plačno reformo je seveda bil minister Props najbolj odgovoren. Kar se pa tiče omenjanja prejšnje vlade, pa pač govorimo o tem, da bi morali imeti vsaj enake standarde v obeh primerih, ne pa da imamo zdaj mnogo bolj ostre standarde kot ste jih vi sami imeli, ko ste bili del vladne Janševe koalicije. To je pač dejstvo, ki smo ga danes nekateri večkrat, tudi jaz med drugim, izpostavili. Sedaj pa nadaljujemo. Aleksander Reberšek, izvolite. Hvala lepa za besedo. Ja, danes je kar težko biti poslanec koalicije, ko morate braniti takšnega ministra. In hvala bogu, še dobro, da imate korono, da imate covid, da imate zaplinjanje, da imate Vizjaka in še kakšno prikladno temo, da hranite svoje volivce. Mi se danes pogovarjamo tukaj o ministru Poklukarju in o tem naj bolj kot ne teče debata. Svojo razpravo sem strnil na nekje točk, ki se mi zdi vredno, da jih tudi izpostavim. Začel bom s Senadom Jušićem. Šef policije je bil na vrh policije imenovan nezakonito z nezakonitim sklepom. Si morebiti predstavljate, kaj bi se zgodilo tu v neki drugi vladi? Jaz mislim, da bi biciklov zmanjkalo tule v Ljubljani. Pri vas pa je bilo vse prej kot to. Ne samo, da smo vas opozarjali kot opozicijska stranka, opozarjale so vas tudi nekatere koalicijske stranke in nenazadnje vas je na to opozoril tudi upokojenec Milan. In ko je Milan rekel, da bi bilo pa dobro, da bi ta razpis tudi ponovili, ste pa bržkone takoj odstranili šefa policije in Senad Jušić je seveda moral oditi. Zakaj pa je odšel, če ste ves čas govorili, da je vse v redu in da ni nič narobe, se mi poraja na tem mestu vprašanje. Ko ste ugotovili, spoštovani minister, da se maje osebno vaš stolček, ste se raje odločili za to potezo in odslovili šefa policije, da bi zaščitili svoj položaj, svoj ministrski stolček. Ne prepričujte me, da je drugače, ker vam ne verjamem. Odstopila je ministrica za digitalizacijo zaradi modrih luči. Očitno imajo lučke v naši državi bistveno večji vpliv kot pa nenamenski nakup helikopterjev, varnost naših državljanov, nezakonito imenovan prvi šef policije, varnostne hiške in tako naprej. Ampak spoštovani minister si je pilatovsko umil roke, žrtvoval pa Senada Jušića. Ste mogoče, spoštovani minister, razmislili, da bi žrtvovali še sebe? Bilo bi bistveno bolje. Naslednja stvar, ki bi jo izpostavil, je varnost naših državljanov, romska problematika. Nova Slovenija je v tem hramu demokracije vložila že kup zakonodaje, kup enih zakonov, s katerim smo naslavljali tudi romsko problematiko, da do nje, da ne bi bilo več toliko problemov v naši državi. Se pravi, če otrok ne hodi v šolo, če ne hodi v srednjo šolo, pač starši ne bodo dobili denarja in bodo dobili sol in pa moko. Minister, koalicija je bila vedno proti. Tudi ko so ta naš zakon, zakon Nove Slovenije vložili župani, 11 župan skupaj s 35 tisoč podpisi, ta koalicija je v tem hramu demokracije vedno glasovala proti, proti rešitvam, ki bi vzpostavile nekje na jugovzhodu Slovenije. Minister, sami ste najverjetneje videli, kako so mladoletniki pretepali policiste. Kaj ste naredili za njihovo varnost, da tega v prihodnosti več, recimo, ne bomo tega ne bomo gledali? Vem pa, da ste danes na tej interpelaciji kazali tudi neko fotografijo policijskega vozila prestreljenega z naboji. Zakaj nam to kažete? Vi ste tukaj za to, da zaščitite policijo in pa da vzpostavite red, da imajo naši državljani neko varnost. Za to ste vi tukaj, ne da kažete te fotografije. Naredite kaj, spoštovani minister. In ko smo v Novi Sloveniji tudi predlagali zakon, da bi takšne mladoletne kot smo videli tudi po televiziji, ki pretepajo policiste, poslali v neki mladoletniški pripor in bi se tam tudi socializirali in tako naprej, pa so vaši poslanci govorili, poslanci koalicije, da so ti mladoletni premladi. A za povzročitev takšnega kaznivega dejanja so dovolj stari, da ne omenjam nelegalnih porok in pa rojstev pri 14 letih, a to je pa kar v redu? Spoštovani minister, kaj ste naredili, da takih pretepov več ne bomo gledali, to je moje vprašanje, ko mladoletniki pretepajo policijo. Nič. Nič niste naredili, vam pa povem, da ste, boste za vso nastalo situacijo, ki se bo zgodila na tem področju, odgovornost nosili tudi vi, spoštovani minister. Naslednja zadeva je neprijavljen shod Albancev. Ne vem, če se zavedate, ampak točno s tem dogodkom ste tako zmanjšali ugled slovenske policije, kjer je lahko celoten slovenski narod gledal nemoč naše policije. Narodu pa ste poslali tudi napačno sporočilo, vsem v naši državi je dovoljeno vse in to je napačno sporočilo. Mafijski uboj, likvidacija v Ljubljani, dajte mi povedati, kako naj bodo naši državljani mirni, kako naj se mirno sprehajajo po mestu. Kaj če se kdaj znajdejo sredi mafijskega obračuna, ilegalni prebežniki, nelegalni prehodi meje? Kaj ste storili za to? A ja, v tej vladi ste odstranili ograjo in spet ilegalnim migrantom bom rekel dali napačno sporočilo, da so meje odprte. Varnost državne tožilke, spoštovani minister, namesto, da bi varovali tožilko, ki je preiskovala, preganjala mafijo, ste vi to tožilko tudi nadzirali. Kako naj bodo ljudje mirni ob takih razkritjih? Predsednik je za svojo, predsednik Vlade, za svojo varnost, bom rekel, poskrbel, kaj pa za druge. Očitno ga varnost zanima zgolj in samo v povezavi s samim seboj. Kako naj vam ljudje zaupajo, a jim prisluškujete, gledate v njihove spalnice, stanovanja, hodite z njimi na ulici? Kako naj vam ljudje zaupajo? Helikopterska nujna medicinska pomoč, kupili ste nenamenske helikopterje, s poudarkom na nenamenski, s tem, ko vas vsa stroka opozarja, da je to, da so to nenamenski helikopterji, vi pa elegantno nazaj. S tem razpisom ni čisto nič narobe. S tem razpisom ni čisto nič narobe, ste rekli. O, seveda je. Smrdi po korupciji. Dokazov nimam, občutek imam pa zanesljiv. Pravo podjetje, pravi minister. Pa gre pri nas denar dejansko v nebo. Se pravi, kupili bomo dva nenamenska helikopterja, s tema dvema helikopterja, pa ne bomo mogli reševati v gorah, ne bomo mogli recimo pripeljati kakšnega nedonošenčka in tako naprej. Zakaj smo jih torej kupili? Za koga potrebujemo te helikopterje? Jaz sem prepričan, da za narod sigurno, pa tak šov, pa tako galamo ste delali tamle po televiziji, še partnerka predsednika Vlade se je v to tudi vpletla, dobili pa smo helikopterje, ki jih ne potrebujemo. Mi potrebujemo namenske helikopterje. Saj vem, spoštovani minister, da vi točno veste o čem govorim, odgovoril mi boste pa itak nekaj tretjega. Toliko vas pa že poznam. Stražarske hišice, minister je financiral stražarsko hišico pred parlamentom za 94 tisoč evrov, pet takih hišic, pol milijončka je šlo, ni noben problem. Poplavljenci bomo pa račune zbirali. To To je vaša politika. Hišica je velika dobra dva kvadratna mestra stane 94 jurjev, najdražja nepremičnina 40 jurjev za kvadrat, zlata. Medtem ko pa lahko danes, pa tudi v prihodnje, si poglejte, boste videli, policisti stojijo zunaj pred Državnim zborom in niso v tisti hiški, če gre pa dež pa mislim, da bi bila cenejša kakšna druga hišica. In vsak dan gledamo, kako so policisti pred to Očitno gre za arhitekturni dosežek te vlade, saj hiška nima nobene funkcije, pardon, jo ima, hiška ima funkcijo stražarske hišice, simbolizirajo, bom rekel, slovensko politiko, veliko denarja za nič efekta in to je vaše dejanje, vaše delo. Te hiške so samo simbol, kako znate zapravljati naš davkoplačevalski denar. Ne rabite se smejati, ampak to je vaš odraz, 500 jurjev za 5 hišk, dva kvadrata 94 tisoč evrov. To je Vlada Roberta Goloba. Zdaj pa še epilog interpelacije. Če danes, tako minister ne pade, je nekaj hudo s poslanci te koalicije. Spremljali smo vaš piar, spoštovani poslanci SD in pa tudi stranke Levica, kako se želite pogovoriti z ministrom in tako naprej. Bom rekel, zelo lepa predstava za javnost, tako ali tako naredili kakor vam bo Golob naročil, pa rekel, to je pa pač dejstvo. Vprašanje, ki se mi pa pač poraja, pa res rabimo danes trinajst pa pol ure razprave, zato ker že vnaprej vemo, kakšen bo rezultat. V SD in Levici ste napovedali, da se boste seveda vzdržali, da bo v javnosti izpadlo, da vi tega ministra ne podpirate, ampak, če se vzdržiš pomeni, da ministra podpiraš, biti vzdržen je podpora ministru Poklukarju. Poslušam, da se ena tretjina naroda v naši državi ne počuti varnega. Kdo pa se v naši državi počuti varnega? To je minister Poklukar s takšno koalicijo. Mimogrede danes nisem slišal nobenega poslanca Levice, da bi razpravljal, najverjetneje imajo tisto nevidno delo ali kako se temu reče. Na koncu bom pa zaključil z vročo čokolado. Očitno nas bo pred kriminalom rešil topel napitek. Minister Poklukar je pred časom dejal: "Čas je za vročo čokolado in smetano." Medtem ko varnost naših državljanov vztrajno tone, je minister našel rešitev, imenuje se pa sladkorna terapija. Odšel je Senad Jušić, mislim, da bi moral oditi tudi minister Poklukar, s seboj pa naj vzame še predsednika vlade Roberta Goloba. In osrečil bo celo državo. Hvala lepa. Glej, kolega Reberšek, glejte, en mini opominček. In sicer to, da vi se sklicujete na to, da bi minister moral biti dobesedno superman, ki naj vam zagotovi, da ne bo nikoli več noben mladoletnik napadel policami je absurd. Kateri minister na tem svetu vam pa to lahko zagotovi? Ja, noben minister vam tega ne more zagotoviti o dvojni rabi, dvojni namenski rabi helikopterjev tudi ne bom izgubljala. Skratka, spet ste ga zabluzil kot po navadi. Nekdo je hotel imeti repliko, čeprav vem... Ni replike? Čudno. O nevidnem delu tudi ne bom izgubljala besed, ker jaz prav vidno zdajle delam. Torej, Bojan Podkrajšek, izvolite. Hvala podpredsednica Državnega zbora za dano besedo. Lep pozdrav seveda ministru, državni sekretarki, sodelavki, sodelavcu, vsem kolegicam in kolegi. Jaz vas podpredsednica prosim, da ob koncu moje razprave ne komentirate moje razprave v primeru interpelacije. Jaz pa obljubim, da se bom držal teme katere, za katero danes je, da smo tukaj v Državnem zboru. Spoštovani minister, jaz sem seveda veliko časa bil danes v dvorani, tudi zelo pozorno poslušal vaš odgovor na interpelacijo, pa moram priznati, da je bil odgovor seveda, da je sedel. Tisto, kar ste vi povedal, kar ste prebral na odgovoru, seveda to sedi, je všečno. Jaz moram pohvaliti seveda vse tiste, ki so vam to pomagali pripraviti. Ampak dejstvo je, zdaj govorim v svojem imenu, stanje takšno ni policiji, kot je bilo predstavljeno danes v vašem odgovoru. Jaz sem danes izrecno hotel, da se ne bi vračal v prejšnjo vlado, ki je bila seveda pred to vlado, niti omenjal prejšnjega ministra, ki je bil predhodnik vam, ampak seveda vi ste sam to danes izzval. Seveda tisti, ki ne poznajo ali pa so že mogoče pozabili, na situacijo 2018-2022, da jim malo obudimo spomine. Kako je možno, da je bil Aleš Hojs minister za notranje zadeve, če ste vi imeli to vlado? 2018-2022. če vi ste bil tisti, eden od tistih, ki ste sestavljali, bom do konca povedal, minister, samo mirno, vi ste bil tisti, ki ste seveda pol leta pred volitvami sestavljali novo stranko LMŠ. Ste bil eden ključnih možakarjev za to stranko. Spoštujem. Ste šel na volitve, seveda s to stranko, dobil določen procent in tudi seveda sestavil vlado. Bil ste minister za notranje zadeve. To je dejstvo. Ampak zakaj je potem prišel Aleš Hojs za ministra v vaši vladi? Zato, ker ste vi, spoštovani minister, takrat, ko je bila najtežja situacija v Sloveniji, vključno s predsednikom Vlade Marjanom Šarcem vrgel puško v koruzo. koruzo. Če se še malo vrnem nazaj, ko ste prej predstavljal odgovor na interpelacijo. Moram priznati, da ste pravi policaj, ste velik, močen, glasen, ampak v najtežji situaciji Republike Slovenije ste pa vrgel puško v koruzo in potem pa pride Aleš Hojs. Jaz vam tudi moram priznati ker danes so stranke, predvsem Levica in SD v izjemno, izjemno težki situaciji. Ker mora seveda to nekako danes voziti, komaj čakajo, da se to zaključi. Ampak glejte, spoštovani minister,

Vsi so vam očitali, da je seveda vaš direktor, ki ste ga nastavili, da nima pogojev in vi niste odpustili. Mislim, to ne moreš verjeti. Ključ, mislim, res pravi policaj, velik, močan glasni, ampak kaj se je pa potem zgodilo? Ko jaz gledam nazaj 14 dni ali pa deset dni politično, in ko je bil napovednik da bo politično prvi predsednik Republike Slovenije Milan Kučan, sem pa v svoji ženi naslednji rekel, v tem tednu pa sledi odstop direktorja za policijo. Evo,

Ste bili na zagovoru ne vem kolikokrat, pri SD-ju, Levici, v Svobodi, sestanki, predsednik Vlade, skratka, ne vem kdo vas je vse klical, niste popustili, ampak enega se bojite.

minister za notranje zadeve. A veste kaj je higiena? Zdaj bosta pa vesela kaj bom zdaj povedal. Vaš takratni kolega minister za kulturo je menda peljal nek inštrument za svojega otroka v avtu, v službenem avtu, to se spomnim, ker sem bil tudi takrat poslanec. V službenem avtu je peljal, me bosta kolega popravila, če to ne drži, nek inštrument, seveda novinarji, pa ne vem kdo in glejte, to pa nikoli ne bom ga pozabil, to pa je higiena in kultura. 27. januarja 2019 je on odstopil zaradi tistega inštrumenta, ki ga je peljal v avtu. In poglejte, koliko se morajo danes ti kolegi, vaši koalicijski partnerji, v stranki SD mučiti z vami, da bodo seveda glasovali tako kot bodo glasovali, da boste vi ostal minister za notranje zadeve. Zdaj, spoštovani minister, da se prav razumemo, mi smo danes tu politiki,

Zdaj, kolegi v Svobodi, pač, oni vas morajo braniti, kajne, to je njihova naloga, jaz to razumem, ampak današnje stanje v policiji je katastrofalno, to vam moram povedati.

Zdaj vam pa bom tisto povedati, kaj vam ne bo všeč, no, da kot minister delate, seveda, slovenski policiji škodo. Mnogo kolegic in kolegov je tako z leve kot desne prej pohvalilo policiste, policistke in policiste, glejte, oni so, jaz bom trdil, da so strokovni, delovni, požrtvovalni, jaz si ne znam predstavljati, v kakšni situaciji je včasih njihova služba in seveda zjutraj, ko gredo od doma, niti ne vedo, kaj jih čaka popoldne ali pa dopoldne ali pa ponoči. Vi ste prav gotovo šest mesecev ali pa še več vedeli, da direktor policije nima pogojev. Pa jaz za božjo voljo vas ne razumem, v čem je bila poanta. Seveda, na eni strani bi vi zahtevali od policistk pa policistov, da morajo biti strokovni, da morajo biti najboljši.

da bodo danes glasovali tako, kot bodo glasovali. Glejte, higiena danes bi bila, do te interpelacije sploh ne bi prišlo. In seveda, da predsednik vlade poišče novega ministra. Zdaj, če kdo misli, da tiste hišice, lahko te tehnične podatke predelujemo, ne vem, še 2 uri, ampak to ni zdaj najbolj zaskrbljujoče. Skratka, stanje v policiji, če to ne drži, potem me bodo jutri verjetno ali pa še danes policisti poklicali, da to ne drži. Ampak minister, zdaj vi boste na tem položaju težko zvozili do konca mandata, to si moramo priznati. Jaz se ne spomnim, pa sem tri mandate poslanec v Državnem zboru, da bi bila interpelacija, pa da se dve koalicijski stranki glasovanja, seveda,

ali pa morate koga braniti v Republiki Sloveniji. Ste za to še na položaju? Skratka, policistke in policisti prav gotovo danes držijo pesti, da bi vi bil razrešen in da v policijo pride seveda nov in svež veter. Jaz vem, da bo predsednik vlade imel zelo težke, zelo velike težave, da bo dobil novega ministra, pa tudi seveda še kak list se bo odprl, ko je zdaj list ali pa knjiga se bo odprla, ko je zdaj zaprta. Pa da zaključim, spoštovani minister, nisem zdaj strokovnjak za policijo, ampak glejte, poslušal sem pa tožilko, poslušal sem pa tožilko, katera je bila danes večkrat omenjena. Jaz mislim, da s tistim nastopom na televiziji te tožilke morajo zazvoniti vsi alarmi na področju policije v Republiki Sloveniji. Če tega ne zaznate, potem sem malo zaskrbljen, pa tudi obupan, če tega niste zaznali. Skratka, če še enkrat se vrnem na vaš začetek, moram pohvaliti vašo piar službo, da vam je seveda to interpelacijo dobro sestavila, ampak odraz tega še zdaleč ni stanje v policiji. Minister, jaz bom to interpelacijo seveda z vso odgovornostjo podprl. Hvala.

pa pojdiva kar po vrsti. Zakaj? No, ampak res to, ko mi začnejo kolegi iz te stranke govoriti, kako je v policiji, pa res prasnem v smeh. Pa pojdiva kar po vrsti. Nekaj časa nazaj, v času, v katerega ste omenjali, ja, res je, takrat je naša vlada zaključila in potem smo padli za Svobodo in tudi jaz sem eden teh in razumem vas, da težko razumete, da sem jaz danes minister, vi in vaši kolegi pa ne, ampak pojdimo po vrsti. Naj vas spomnim, da v vaši vladi ste imeli ministra za notranje zadeve, ki je nepreklicno odstopil. Nepreklicno je odstopil, ne morete verjeti. Imeli ste generalnega direktorja policije, ki je bil, ne vem, če je še 14 dni direktor, generalni direktor policije, pa tudi on je odstopil. Glede na to, da je vaš nepreklicno odstopljeni minister odstopil, mu seveda predsednik Vlade ni odprl kuverto, taka je bila javna interpretacija, tako da hvala za recept. Ne bom poskusil, ker se ne bojim tega, da bi pravzaprav moral odstopiti zaradi tega, ker to vi želite. In še enkrat, a veste, zdaj ko mi kažete tukaj to politično ogledalo, se res lahko nasmejim, ko tako inovativne rešitve, bom rekel, nismo videli v samostojni Sloveniji, kjer so jo ne nazadnje tudi člani vaše stranke in pa seveda predsednik osamosvajali in jo tudi naredili, ampak v redu, očitno so to neke druge prakse. Pojdimo naprej. Imeli ste državnega sekretarja, ki je bil v neki firmi, kjer je prosil za čebulo pa ne vem še kaj. No, potem ga je policija ustavila, ker je bil pod vplivom alkohola. Ali se še spomnite tega? Torej imeli ste državnega sekretarja, ki sploh dolgo ni bil. Imeli ste tudi državnega sekretarja, ki ste ga mimogrede preoblekli v uniformo generalnega direktorja policije in je bil generalni direktor Policije potem. Tako da toliko bolj še o političnih pritiskih, ampak o tem sem jaz danes že govoril. Zdaj, kar se tiče, bom rekel, vsega tega, kar ste povedali, koliko vi zaupate meni pa koliko zaupate policiji, lepo da zaupate policiji, to me res veseli, ampak, tudi hvala lepa, da ste mi pohvalil moj zagovor na interpelaciji, govor. Res je, cel vikend sem ga pisal in nenazadnje, kar nekaj zgodovine sem se mogel spomniti, da sem pravzaprav res ugotovil, da ste kadetnico vi zaprli. jo je zdaj zelo težko vzpostaviti. A veste zakaj? Ker so policisti na mestu oziroma na izobrazbi, imajo višjo, zahtevana je višja šola, tako da praktično kadetnica je tukaj zdaj malo problematična, ampak ja, tudi to se trudimo. Zdaj rabiš, a veste, včasih so vsi z osnovno šolo v kadetnico pa si bil potem miličnik ali pa policist potem. No, zdaj smo v samostojni Sloveniji, smo poklic dvignili na višjo šolo, tako da imamo policijsko akademijo. Dobro, jo bomo še prenovili, ampak ja, toliko o tem. Pol zdaj, ko mi govorite, zakva ni policistov, no, ta je zmeraj najboljša. A veste, zato ker je ZUJF je bil in od takrat naprej je policistov manj, ker jih praktično, ste jih poslali vse v penzijo čez noč. Tako je bilo. Ne mene gledati, ker jaz sem bil, 2018 sem jaz prišel v politiko, prej sem pa to gledal in v vojski in v civilni zaščiti, pa tudi v policiji, kaj se je dogajalo. Kar se tiče, prej je bila razprava o tem, kdo lahko v policijo, da se policija kar sama sebe nadzoruje, no to spet bomo šli v učbenik abecede na Ministrstvu za notranje zadeve in gremo po vrsti. Policiste preiskujejo policisti iz posebnega oddelka Specializiranega državnega tožilstva in nihče drug. Oni sami sebe ne morejo preiskovati policisti, tako da to je na Specializiranem državnem tožilstvu in ta mehanizem nadzora deluje. Je pa res, da, še enkrat ponavljam, da znotraj same policije tako imenovane varnostno-nadzorne oziroma te notranje kontrole izvaja Sektor za notranje preiskave in integriteto, to je pa v policiji. To pa je v policiji. In v kolikor se ugotovijo sumi storitve kaznivega dejanja, gre to spet na Specializirano državno tožilstvo, kjer se preiskujejo pooblaščene uradne osebe ne samo v Slovenski policiji, tudi v Slovenski vojski in, bom rekel, povsod tam, kjer tudi so. Zdaj ta gospod Reberšek mene vedno tako malo nasmeji, ker je pravzaprav tako gostobeseden, pa že jaz sem gostobeseden, ampak on pa res to hitro govori. Ampak vseeno, zdaj, a veste, to jaz pa malo ne razumem. Nekdanji notranji minister je bil tudi član nekoč te stranke in zdaj, ko se s predsednikom te stranke po Twitterju razpravljata o cekinih in lobistih v zvezi s helikoptersko nujno medicinsko pomočjo, boste zelo težko to meni naprtili, ker jaz pa to res se s takimi stvarmi ne ukvarjam, pa tudi Twitterja nimam, tako da. A veste, očitno pa cekini so tukaj predvsem tam, kjer se reče privatni ali zasebni sektor helikopterske nujne medicinske pomoči. Tako da verjamem, da spet ena od inovativnih rešitev, tako kot s čebulo. Gremo naprej. Prej je gospod Lisec mi tudi spet razlagal, kako trkajo Romi na vrata policistov. Še enkrat poudarjam, policisti imajo sistem in v kolikor so ogroženi ali pa karkoli, imajo težave, seveda sistem odreagira. In to sem mu že zadnjič v romski razpravi ga prosil, da naj mi pošlje konkretno, da lahko to preiščemo, pogledamo, pa še vedno nič, **85. TRAK: vseeno poznamo, kako to gre. Zdaj po kadrovski problematiki vseeno moram pokazati, To zmeraj rad pokažem in na to sem po eni strani ponosen, po drugi strani pa žalosten. Brezposelnost med državami Evropske unije ima Slovenija 3,1 3,1 odstotek, Evropska unija povprečje šest in glejte, tukaj smo čisto na vrhu, samo Češka pa Poljska sta pred Slovenijo. Tako da, bom zdaj zelo jasen, da gredo mladi ljudje, jaz imam dva doma, ne v policijo, ne v Slovensko vojsko, ne za zdravstvenega delavca, še za zdravnika ne. Ne za učitelja. In ja, to je problem, to je resen problem in to nenazadnje tudi se tega zavedamo, zato smo tudi na strateški ravni naredili kar nekaj ukrepov, tudi strategije same promocije je poklic nenazadnje tudi z vršilcem dolžnosti generalnega direktorja Policije, z gospodom Petričem sva se pogovarjali o tem, kako še privabiti mlade ljudi in ne nazadnje, to je stalna in konstantna tema. Je pa res, še enkrat poudarjam, da mi potrebujemo srednješolce, da gredo potem na višjo šolo na policijsko akademijo in ne boste verjeli, plačani so za to, da hodijo v šolo, so v policiji plačani, dobijo tisoč 100 evrov bruto in imajo še potne stroške, pa prehrano plačano, tako da tukaj smo mi dober delodajalec in tudi to znamo zelo na glas povedati. Seveda pa vse skupaj še enkrat in vedno tukaj povabim, da v kolikor imate otroke, vnuke, ki si želijo delati v Slovenski policiji, dobrodošli vabljeni in z veseljem zaposlujemo. Sedaj bo kmalu prvi vpis in dobrodošli. Potem je seveda še selekcija in verjamem, da bodo opravili vse te dolžnosti in bomo jeseni začeli s šolskim letom. ko mi govorite, kako nič ne delamo, kako ne promoviramo, naj vam kar povem, da milijone, ki se dajejo za razne oglaševalske agencije mi nimamo in jih ne bomo dali za to, da nam bodo rekli, kako imamo super kampanjo policistov bomo pa dobili glih toliko kot jih bomo dobili, ampak gremo raje na teren, med ljudi, tam kjer so ljudje in nas srečujete v srednjih šolah, na kariernih sejmih, drugih na družabnih omrežjih, tam, kjer so mladi ljudje in te mlade ljudi probamo navdušiti že nekako od vrtca naprej, da so da so policisti fajn, da je policijski poklic lep in nenazadnje, da imamo odlično opremo, tudi nove stražarske hišice. In nenazadnje naj vseeno povem, da tudi z novimi oblikami izobraževanja in usposabljanj v slovenski policiji se približujejo ne samo zaposlenim tudi na nek način mladim ljudem in prenavlja se v policijski ekonomiji tudi sam sistem predavanj in seveda narediti še toliko bolj zanimiv poklic in pa seveda dati čim več znanja mladim ljudem, in moram povedati, da mladi ljudje so zelo drugačni, kot smo mi. Mi smo še zelo analogni in bom rekel, pol ali pa zelo pol digitalno pismeni, mladi ljudje so pa zelo digitalno pismeni in zelo digitalni in nenazadnje, v tem vseeno zelo dobrem ekonomskem okolju kot v Sloveniji vlada, se ljudje odločajo, mladi ljudje. Tam, kjer je bolj stimulativno, tam, kjer je pravzaprav, različne oblike dela so in nenazadnje, vsi uniformirani poklici v Sloveniji imamo težave s pridobivanjem kadra. Kar se tiče samega kariernega sistema. Res je, karierni sistem pripravljata dve državni sekretarki, državna sekretarka Heferle in državna sekretarka Dobrin. Zelo tvorno sodelujemo z obema policijskima sindikatoma, spoštujemo njihove rešitve in seveda tudi to je zelo pomembno, kajti brez tega zelo težko narediš sam karierni sistem in nenazadnje, jaz se držim pravila kot minister za notranje zadeve, da nič v policiji brez policije in nič v policiji brez policijskih sindikatov, kajti to je vedno po pregovoru, da več glav več ve, zelo učinkovito, bolje in nenazadnje tudi, rešitev na koncu pride boljša, trdnejša in nenazadnje tudi trajnejša. No, zdaj moram vseeno se pa vrniti tam, kjer se danes vrtimo že cel dan to je helikopterska nujna medicinska pomoč. Nekoč je že bila v nekdanji državi. Tukaj je helikopter slovenske, takrat milice z rdečim križem s takratno zastavo skupne države in slovenska policija je opravljala to nalogo še v času nekdanje države v Sloveniji. Je opravljala to nalogo, to nalogo je potem prevzela tudi slovenska policija po letu leta 1991 in je to nalogo tudi opravljala. To nalogo je opravljala na nek način do leta 2018, ko je bila policijska flota tako zastarela, da je praktično morala prizemljiti helikopterje in seveda v mojem mandatu smo kupili prvi novi helikopter, ki je bil namenski helikopter za policijo za policijske naloge, ne za HNMP, to je bil za policijske naloge. Transportni helikopter, ki je bil prvenstveno namenjen za prevoz specialne enote policije, iz točke A do točke B - čim hitreje in pa seveda tudi namenjen za vertikalni manever, kjer se policisti specialci spuščajo po vrvi na objekt oziroma na lokacijo, v katero jih je treba seveda pripeljati. Zdaj 6. 7. smo prejeli sklep lani, da se helikopterska nujna medicinska pomoč in pa medbolnišnični helikopterski prevozi in helikopterski prevozi otrok v inkubatorjih izvajajo kot državna dejavnost, torej pomeni, da bo to javna dejavnost in ne zasebna dejavnost, zato smo na Ministrstvu za notranje zadeve tudi pristopili k temu, da bomo seveda kupili dva namenska helikopterja, tako kot je, kot predvideva sklep Vlade Republike Slovenije. 15. oktobra smo na Vladi sprejeli NRP in za nakup dveh helikopterjev. In seveda Vlada je uvrstila NRP kasneje 5. decembra tudi za ureditev ureditev prostorov na letališču Brnik in na letališču Maribor. Vemo, da ti dve bazi delujeta tudi danes, da danes helikoptersko nujno medicinsko pomoč izvaja Slovenska vojska. ko pride do izpada oziroma poleti, ko smo poslali tako vojaške kot policijski helikopter na pomoč kolegom v Severno Makedonijo, zaradi požarov je eno od baz na Brniku oziroma je prevzela policija s helikoptersko nujno medicinsko pomočjo. Mi imamo helikopterje tako v sistemu helikopterske nujne medicinske pomoči kot v sistemu v sistemu zaščite in reševanja. In seveda kot sedaj vidite je skoraj celo poletje reševal tako policijski helikopter kot seveda tudi helikopter Slovenske vojske, ko je bilo seveda treba zagotavljati sekundarno pomoč. smo 11. 12. objavili javno naročilo na portalu javnih naročil za nakup in vzdrževanje dveh namenskih helikopterjev. Naj povem, da so strokovne podlage za izvedbo javnega naročila bile pripravljale tehnične službe tako Ministrstva za notranje zadeve in policije, kot Ministrstva za zdravje. Postopek oddaje javnega naročila vodi strokovna komisija, ne minister za notranje zadeve in ne obe dve državni sekretarki in ne generalni direktor policije. V tej strokovni komisiji je predsednik, sta dva člana in pa sodelavec iz Ministrstva za zdravje. Torej tudi zdravje je v tem, ker kajti naloga helikopterske nujne medicinske pomoči je razdeljena na dva dela. Policija je prevoznik, torej zagotavlja helikopterski prevoz in vse kar paše zraven in pa seveda notri je zdravnik, zdravniško osebje, ki pa je seveda iz Ministrstva za zdravje. Naj povem, da je včeraj ob 14. uri v sistemu javnega naročanja potekalo odpiranje ponudb, torej javno odpiranje ponudb v zvezi z naročilom za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nakup in vzdrževanje dveh namenskih, še enkrat poudarjam, dveh namenskih helikopterjev za izvajanje nujne medicinske pomoči. Ne transportnih helikopterjev policije kot zdaj se želi prikazati, da bo to policija. Policija helikopterje ima. Ima tri nove helikopterje in ima tudi helikopterje za tako izvajanje šolskih nalog, kot seveda tudi za druge naloge. Mi smo prejeli na Ministrstvu za notranje zadeve ponudbo ponudnika Leonardo v skupni vrednosti 30 milijonov 744 tisoč evrov z davkom na dodano vrednost, za dva helikopterja. Torej, če ga dam spet brez davka, 12 milijonov 600 tisoč evrov je cena enega helikopterja in z davkom je en helikopter stane 15 milijonov 372 tisoč evrov. To so uradni podatki, ki so včeraj prišli, ki jih je vodila komisija in ki so seveda javno naročilo po odprtem postopku in je osnovan kot najbolj transparenten postopek javnega naročanja po Zakonu o javnem naročanju, ki se zahteva za javna naročila nad določenim vrednostnim pragom. Tako, da strokovno tehnične podlage za izvedbo javnega naročila, še enkrat poudarjam, je pripravila tehnična služba naročnika Ministrstva za notranje zadeve, torej na ministrstvu strokovnjaki, v policiji, torej letalska policijska enota v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje. Razpisno dokumentacijo za predmetno javno naročilo je pred podpisom potrdilo tudi Ministrstvo za zdravje. Logično. Na objavljeno razpisno dokumentacijo, no, to je pa zelo pomembno, nismo prejeli revizijskega zahtevka, torej so ponudniki ugotovili, da javno naročilo ustreza in nihče od ponudnikov ni podal revizijskega zahtevka. Revizijo bi lahko zahteval vsak, ki izkaže pravni interes. Strokovna komisija bo v nadaljnjem v nadaljevanju postopka nadaljevala z analizo prejetih ponudb, morebitno dodatno pojasnilo in dopustne dopolnitve ponudbe in pa seveda tako naprej in tako nazaj. To je pač delo te Komisije o javnem naročanju, tako kot vsakemu, in to javno naročilo je zelo transparentno in preverljivo, tako da tisto, kar sva se prej pogovarjala, predsednik ene stranke, pa član iste stranke, ki je zdaj podpredsednik neke druge stranke, o cekinih in lobistih, to se mi ne gremo. No, zdaj pa gremo po vrsti. Helikopter nujne medicinske pomoči

Avstrijski zasebni helikopter ni v rumeni barvi, isto opravlja helikoptersko nujno medicinsko pomoč, ni v rumeni barvi,

reševalni helikopter nemške zvezne policije, izvaja HNMP dejavnost, v modri barvi, v barvi policije,

In seveda, ko bo helikopter opravljal HNMP nalogo, naj vam jasno povem, da bo v barvah slovenske policije z oznakami HNMP, ker če bi bil rdeč, bi bil gasilski, če bi bil na Ministrstvu za zdravje, bi bil rumen, ampak je sklep Vlade, da je v policiji in če bi bil, ne vem, v Slovenski vojski, bi bil zelen, tako kot je že danes in jaz ne vidim nobenih težav, da se ponesrečence oziroma da se paciente s helikopterjem nujne medicinske pomoči Slovenske vojske, pripelje v zdravstveno ustanovo z zelenim helikopterjem. **88. TRAK (VI) sta dve bazi premalo, da nista premalo, tako baza na letališču v Ljubljani kot baza na letališču v Mariboru zagotavljata enakomerno in hitro odzivnost kjerkoli v Sloveniji. To fotografijo ste že videli, ker jo je pokazal tudi poveljnik letalske policijske enote. Je narejeno, kako in kaj. Je pa res, da smo se pogovarjali tudi o tretji bazi, vendar naj kot minister za notranje zadeve zagotovim, da tretje baze v tem sklepu Vlade ni, da bi se vzpostavila. Verjamem pa, da se bo seveda nekoč ali pa v nekem doglednem času vzpostavila tudi tretja letalska baza oziroma baza HNMP zato, da pravzaprav v kolikor bo to potrebno in če bo to potrebno. Moram povedati, da na Ministrstvu za notranje zadeve potekajo vzporedne aktivnosti, ne samo nakup helikopterja, to je projekt in to delamo znotraj svojega svojih pristojnosti na ministrstvu, organizacijske enote, tako ministrstva kot policije. Najprej naj povem, da smo 20. junija šli tudi na sestanek na Fakulteto za strojništvo z namenom vzpostavitve strateškega sodelovanja. Fakulteta za strojništvo izobražuje pilote in so zelo, zelo veseli, ker smo pravzaprav pristopili k njim in smo se tudi takrat pogovarjali, na kakšen način bi mlade pilote takoj, bom rekel, na nek način zaposlili v slovenski policiji. In to je velika stimulacija za mlade ljudi, da lahko sedijo v novih helikopterjih in seveda, da vzpostavljajo svojo licenco in se izobražujejo za licenco pilota s tako kvalitetnimi inštruktorji, kot so piloti slovenske policije. Če ste letos opazovali ali pa na nek način spremljali delovanje letalske policijske enote, ste videli, kaj so ti fantje in dekleta v tej enoti tudi počeli. Moram vseeno se pohvaliti, da slovenska policija ima tudi pilotko helikopterja in v samem gorskem reševanju so praktično izvajali akrobacije, ki so izredno zahtevni manevri in seveda vse za reševanje ponesrečenih v gorah. In moram tukaj zares, zares čestitati, da letalska policijska enota je vrhunska enota, tudi vrhunsko vodena enota in seveda to to veselje, tudi na Strojni fakulteti, da bomo lahko mlade pilote seveda zaposlovali v Slovenski policiji je, bom rekel, bila dvosmerna in smo seveda tudi potem, je slovenska policija 22. avgusta že objavila dve delovni mesti za zaposlitev pilota za potrebe helikopterske nujne medicinske pomoči in seveda ta sistem deluje. Ga pa želimo seveda vzpostaviti na dolgoročen način zato, ker želimo imeti lastno znanje, torej s Fakulteto za strojništvo v Sloveniji in ne bom rekel tujega šolanja, to je tudi ceneje in bolj ugodno za same mlade ljudi, za študente, predvsem pa je zelo pomembno, da da se ti piloti šolajo oziroma ti mladi piloti šolajo kot kopiloti na kvalitetnih mašinah oziroma na kvalitetnih helikopterjih, ki jih Slovenska policija tudi ima, bodisi v policijskem delu, seveda pa predvsem in izključno, sedaj za helikoptersko nujno medicinsko pomoč, kjer moramo zaposliti večje število pilotov in pa seveda tudi večje število tehnikov. 23. novembra smo podpisali sporazum med strojno fakulteto in policijo z namenom zaposlovanja, torej sporazum ostaja, formalni sporazum, ga je podpisal generalni direktor policije in dekan Strojne fakultete. Seveda se pa vzporedno vzpostavlja tudi infrastruktura. Na letališču Brnik moramo urediti notranje prostore in ureditev parkirišča, zunanjih površin, prenoviti samo stavbo letalske policijske enote zato, da bo da bo osebje helikopterske nujne medicinske pomoči imelo čim bližji, seveda ta čim bližji, čim bližji, možnost aktivacije zato, da pravzaprav ne izgubljamo časa in seveda vse v standardu helikopterske nujne medicinske pomoči. V Mariboru je majhen večji izziv. Tam je seveda treba hangar narediti na novo. Zaenkrat je tam Slovenska vojska, ampak tukaj smo pa seveda v dogovorih tudi s seveda Ministrstvom za infrastrukturo in pa urejamo vse te zadeve. Tako da kar se tiče helikopterske nujne medicinske pomoči, sem jaz vesel, da bo to javna služba, ki jo bo opravljala slovenska policija na najvišjem možnem standardu, še enkrat poudarjam, na najvišjem možnem standardu. (nadaljevanje) da se to lahko vzpostavi čim hitreje in da bo Slovenija dobila, tako kot ima že sedaj, sicer z zrakoplovi Slovenske vojske, helikopterji Slovenske vojske, da seveda sedaj to dejavnost vzpostavimo. In jaz mislim, da ko bomo prišli do tega cilja, da bomo lahko ponosni na vse skupaj, kajti slovenska policija je se dokazala mnogokrat, mnogokrat v svoji zgodovini, da je rešila mnogo, mnogo življenj. In na koncu, če še zaključim, jaz mislim, da ne more biti problem sistema helikopterske nujne medicinske pomoči, ki ga vzpostavljamo sedaj v Sloveniji, problem barva helikopterja. In nenazadnje ne tudi tistih osem sedežev, ki jih je nenazadnje letalska policijska enota želela imeti v tem delu, v kolikor bi prišlo do aktiviranja državnega načrta oziroma da bi bilo treba reševati množično, ampak še enkrat jaz glede na to, da gre za strogo namensko izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči, želim, tako kot je sam poveljnik letalske policijske enote tudi povedal javno, da ti sedeži ostanejo v hangarju letalske policijske enote in da se nikoli ne montirajo sedež. Ampak vam bom kar povedal in predvsem tisti, ki ste bili v Zgornji Savinjski dolini ob poplavah, veste, da so tam ljudje dejansko bili na strehah, da so bili tudi na drevesih, da jih je policija s policijskim helikopterjem reševala praktično res res iz nemogočih razmer, nenazadnje tudi v policijski helikopterji so takrat leteli, policijski piloti jih so leteli v nemogočih razmerah megle, dežja. In nenazadnje to nalogo so zares odlično opravili, vrhunsko opravili in tudi zato sem jaz kot minister za notranje zadeve

Ja, spoštovani minister, hvala za tiste odgovore, ki sem jih jaz dobil. Jaz pa seveda rekel pa tudi mi je nekdo napisal, da sem vas nasmejal v svoji razpravi. Glejte spoštovani minister, verjetno nisem bil dovolj razumljen. Glejte, ste v Vladi doktor Goloba, kjer imate, in ste minister za notranje zadeve in imate v policiji 2 tisoč 800 praznih delovnih mest, to je 30 Ste v Vladi doktor Goloba, kjer zdravniki odhajajo v tujino in naši pacienti izgubljajo paciente. Spoštovani minister, če vam je to smešno, pa se še smejte naprej, bog vam ne more pomagati več. Dobro, hvala. Kolega Aleš Rezar ima besedo in za njim Jernej Vrtovec. Izvolite. Najlepša hvala za besedo, spoštovana predsednica. Ja, jaz mislim, da se je minister nečemu drugemu v razpravi gospoda Podkrajška nasmejal. Moram pa sam zase reči, da mene je pa zadnjih nekaj razprav pravzaprav zmedlo. Iz NSi-ja prihajajo očitki, zakaj ta interpelacija traja 13 ur in pol, a hkrati so predlagatelji. Malce nenavadno, da nekaj predlagaš, potem se pa čudiš, zakaj se ta stvar izvaja. Potem glede puške v koruzo v času vlade Marjana Šarca in gospoda Poklukarja, jaz ne razumem. Zdaj po eni strani danes iz vrst, iz vaših vrst poslušam cel dan, da bi moral minister odstopiti, da bi moral predsednik vlade odstopiti, v isti sapi je pa gospod Podkrajšek očital ministru, zakaj je v času vlade Marjana Šarca odstopil - sicer ni odstopil on, ampak je prejšnji predsednik vlade oziroma v času Marjana Šarca Marjan Šarec. Kar se pa tiče stanja v policiji, gospa Vida, predlagateljica je povedala, da je stanje v policiji dobro, bi lahko rekel, skorajda odlično, gospod Podkrajšek pa pravi, da je katastrofalno. Jaz mislim, da potrebujete eno opozicijsko usklajevanje, da ne bo take kontradiktornosti. Zdaj pa, da preidem na današnjo interpelacijo, ki jo nekako interpretiram kot napad, kot napad na ministra za notranje zadeve, napad na Vlado in napad na predsednika Vlade. To ni nič novega. Po desničarsko; treba je uničiti tistega, ki ogroža nadaljnjo haranje po javni upravi, po hramu demokracije, kraja davkoplačevalskega denarja in tako naprej.

Gospa Čadonič je tudi omenila, da predsednik Vlade ne prizna napak, kar je pa že sam večkrat dokazal, da ne drži. Predsednik vlade je vedno in vedno bo priznal napake. Hkrati je eden največjih borcev za pravico, kar jih poznam, in po vrhu z največjo mero potrpežljivosti, kar sem jih imel možnost kdaj zaznati. Je pa zanimivo, gospa Čadonič, da ne izpustite seje, da ne bi omenili gospe Tatjane Bobnar in gospoda Lendava. Zanimivo. Pravzaprav pa to ni naključje, dame in gospodje, danes je bilo izrečeno nekaj zanimivega, gospa Čadonič je izjavila, da predsednik ne prizna, da je bila največja napaka, da je odstranil gospo Bobnar in gospoda Lindava, čeprav predsednik Vlade nikogar ni ustavil, ministrica kot veste je odstopila, gospod Lindav pa je šel v pokoj, ampak to je nepomembno. Iz povedanega gospe Čadonič je čutiti neko jezo, neko maščevalnost in nepredelano bolečino ob odhodu gospe Bobnar. Ne vem, če veste, ampak so namreč izjemne osebne prijateljice z gospo Bobnarjevo in gospa Čadonič, in če vi izražate še vedno tako zamero in nepredelano bolečino glede odhoda gospe Bobnar, je jasno, da ta bes od nekje izvira in verjamem, da je ločitev oziroma razhod povzročil neverjetno zamero in bolečino, ki dodatno podkrepljuje ugotovljen motiv za javno diskreditacijo z lažnimi obtožbami do predsednika Vlade, ki ga bomo obravnavali v naslednjem tednu pri poročilu preiskovalne komisije. Kar se pa tiče vašega neskončnega favoriziranja gospe Bobnar, ko oziroma če boste vi na Vladi boste imeli vse možnosti, da jo imenujete za ministrico. Očitno se je toplo zapisala v vaša srca. Je pa to nekako podobno temo, kot če bi nam zdaj predlagali za ministra politično neodvisnega gospoda Aleša Hojsa, ki ne vdira v varovalne štabe in tam izdaja ukaze o zaplinjanju, ne ne naroči vodni top, s katerim bo lažje razhajkal tolpo kolesarjev v Ljubljani in ne podpira izdajanja kazni, če ješ sendvič na stopnicah v času covida, in pa ki absolutno spoštuje izjave, ki jih poda. Govorim o odstopnih izjavah, da ne bo pomote, pa verjetno so še kakšne druge. Kot sem že omenil logika več desetletne politike je podobno, potrebno je uničiti vsakega novega, da lahko naprej v miru rovarimo, v miru nadaljujemo s korupcijo in kraja davkoplačevalskega denarja. proti temu z vsemi sredstvi. Prav spretno ste tudi obrnili povedano in obtožili ministra, da je policija obdela 100 procentov vsa kazniva dejanja. Ja, verjamem, da to drži za vsa prijavljena ali zaznana kazniva dejanja in verjamem tudi, da je dvig preiskovalnih dejanj narasel za 100 odstotkov, in če se s tem obravnava več primerov, je logično, da bo več zaključkov, torej več kaznivih dejanj, kar je pravzaprav indikator, da policija deluje odlično, ne samo dobro in je očitek povečanega števila kaznivih dejanj pravzaprav interpelacija, ker ministrstvo dela predobro. Policija dela dobro, glede na nabor političnih preiskovancev za nekatere pač predobro. Dejstvo pa je, da se ljudje v času te Vlade počutijo bolj varno? To kažejo vse ankete, v času prejšnje vlade je pa res, da je bilo stanje policije v tako v tako ponesrečenem stanju, da enostavno je težko to preseči. In tudi Slovenija je v samem vrhu najvarnejših držav sveta, navkljub izrazito nestabilnim geopolitičnim razmeram. Glede razpada sistema po celotni piramidi policije. Dajte mi, gospa Čadonič, potem pojasniti, kako je lahko skoraj stoodstotno realiziran kadrovski načrt za leto 2024? Dejstvo je, da ministrstvo pod vodstvom gospoda Poklukarja deluje učinkovito in v skladu z zakoni. Z reformo se bo osnovna plača policistov dvignila za 34 odstotkov, 219 na tisoč 636 evrov, kar močno vpliva na kadrovsko zanimanje in nadaljnji razvoj policije. Prav tako se je ministrstvo pod vodstvom gospoda Poklukarja še posebej dobro odrezalo v kriznih situacijah. nezakoniti migracijski prehodi so se v letu 2024 zmanjšali za 20 odstotkov. Očitki o domnevni kadrovski korupciji bi pa jaz osebno komentiral tako: ne projicirajte svojih metod na druge. Verjamem, da je v času prejšnje vlade, da se je to intenzivno dogajalo. V času te Vlade pa je očitek skrajno neutemeljen, saj so vsa imenovanja preko razpisov in skladno s slovensko zakonodajo ter transparentna, tako da ne vem kaj bi bilo tule problematično. Odstop gospoda Jušića ocenjen kot razbremenitev policije, javnosti se predstavlja, da je bil nezakonito imenovan. S tem so k temu so sledila tudi vaša teatralna izvajanja v večih primerih. Srž problema je pa pomanjkljivo obrazložen sklep, mislim, da se s tem strinjamo. Vidim, da se strinjamo. Ja, glejte, ljubčki zlati, pomanjkljivo obrazložen sklep ni izdal minister in ni izdal gospod Senad Jušić, ampak ga je izdal uradniški svet, kar je ugotovilo tudi sodišče, ki je ugotovilo tudi, da postopka ni potrebno ponoviti oziroma razveljaviti, torej je bil zakonito imenovan. In kaj je zanimivo? Ne popolnoma, enako pomanjkljiv sklep je bil izdan za vse, za popolnoma vse pretekle generalne direktorje policije. Je Je pa prvič v zgodovini prispel ugovor s podpisom Boštjan Lindav. Kako naključje? Vprašajmo se zakaj takšni pritiski na gospoda Senada Jušiča z vseh strani? Ker je v postopkih ogromno politično obarvanih posameznikov in zame ta odstop pomeni slabo za državo, slabo za pravice in državljane, hkrati pa žal zelo dobro za preiskovalce kaznivih dejanj. Zato sem osebno zelo užaloščen nad odločitvijo gospoda Jušića, po drugi strani pa razumem aspekt ohranitve ugleda policije, saj so v javnosti bile podane izrazito zavajajoče informacije glede sklepa in imenovanja. Ne moremo pa mimo tega, da je bil gospod Jušić žrtev političnih pritiskov in trdim, da je to le en v vrsti napadov na to vlado. Zakaj? Ker je za etablirano politiko ta vlada oziroma naša stranka najtrši oreh, ki ga morajo, pa poudarjam, morajo streti, uspeli ne bodo, ampak nas morajo streti, če želijo nadaljevati z zagovarjanjem po javni upravi, s korupcijo in napadom na demokracijo kot tako. Zato, gospe in gospodje, ki nas spremljate pred ekrani, zadeva je resna, zelo resna. Zato, ker etablirani politiki z ene kot z druge strani napadajo sredino, napadajo svobodo, ki je hočeš nočeš zadnji branik te države demokratičnih vrednot in fiskalnega pravila. Na tem mestu pa zagotavljam, da bo prihodnost ugotovila da je ta Vlada najboljša, najbolj pravična in najbolj preudarna v zgodovini Slovenije. Glede na očitke, ali je minister lojalen, lojalen do državljanov, pa priča njegova prisotnost v tragediji med poplavami, kakor nenadni angažma glede včerajšnje tragedije v premogovniku. Minister, iskreno se vam zahvaljujem za nočno intervencijo v Premogovniku Velenje, kakor tudi ministru za infrastrukturo in samemu predsedniku Vlade, pa verjetno je bil tam še kdo, ker jim je mar in ker so lojalni do državljanov. Prizadetim v tragediji pa na tem mestu izrekam globoko sožalje.

Seveda kot predlagateljica, čeprav moram reči, da to bo replika mojemu dragemu poslanskemu kolegu Rezarju. Ja, situacija je resna, a vi pa se pogovarjate oziroma javnosti predstavljate moje osebno življenje in moja prijateljstva. Najprej, na nikogar nisem jezna, še najmanj tudi na vas, čeprav ste zdajle o meni lagali, ampak nič hudega. Vendar je pa prav za slovensko javnost, da povem.

ki ga vodi vaša kolegica Tereza Novak, ko je gospa Tatjana Bobnar predstavljala svoje, svoj program dela za notranjo ministrico. Če mi kdo dokaže, da sem jo poznala prej ali da sva bili prijateljici, stavim svoj doktorat. Si upate? Je pa res, da me prijateljstvo z njo, ki ga dejansko ni, ne bi obremenjevalo in jaz bi bila pravzaprav ponosna, če bi bila ona moja prijateljica, vendar življenje ni naneslo, da bi kdaj delali skupaj, in tudi zdaj dela v službi, s katero sama nimam prav nič skupnega. Če pa že govorimo o prijateljih, gospod Rezar, vi pa menda tudi ne skrivate, da je gospod Golob vaš prijatelj. Verjetno ne skrivate tudi, da je bil vaš prejšnji šef in da je sedaj vaš šef. Torej je razumljivo, da ga branite. In jaz vam tega ne štejem za slabo. Moja osebna prijateljstva pa vsaj v tem Državnem zboru pustite pri miru. Hvala lepa.

in večkratnim sodelovanjem v kakšnih soočenjih, bom samo komentiral, da ne bi bilo prvič, da ste povedali neresnico. Hvala lepa.

pove, kdaj nisem govorila resnice? Ker ne govoriti resnico pomeni v slovenskem jeziku lagati. Zato vas javno sprašujem, spoštovani kolega, če lahko zdaj poveste slovenski javnosti kdaj sem lagala in to laž tudi dokažete, lahko to narediva? Dobro, glejte, zdaj smo tukaj, imamo interpelacijo notranjega ministra, mi se med sabo, / nemir v dvorani/ zdaj, če bomo začeli govoriti o tem, kolikokrat je kdo govoril neresnico, mislim, da bomo lahko tukaj bili do 6. do 6. ure zjutraj, tako, da pustimo to, pustimo to, temu se reče politika, sem jaz slišala, da se kdaj tudi pove neresnico pa to ni temu tako, to ni politika, ampak je zgolj govorjenje neresnic. Kolega Jernej Vrtovec, imate besedo in za njim dobi besedo kolegica Lena Grgurevič. Izvolite. najlepša hvala. Zdaj, rečeno je bilo, zakaj traja interpelacija 13 ur in češ Nova Slovenija, predlagateljica. Jaz se s tem stavkom popolnoma strinjam, da, a veste, da nihče v tej državi ali pa zelo redko, razen Svoboda, ve sploh, zakaj imamo interpelacijo proti ministru, zelo malo ljudi to več razume, zaradi tega, ker je minister, minister Boštjan Poklukar, zaradi izgube kredibilnosti, tega, ker resorja ne obvladuje, bi moral že pred obravnavo, današnjo obravnavo, odstopiti, ker ne obvladuje resorja in z vsem spoštovanjem do ministra, glejte, težko boste kogarkoli v tej državi več prepričali, da minister Poklukar sodi na ta, na to mesto ministra za notranje zadeve, nenazadnje kažejo tudi raziskave javnega mnenja. Očitki o tem ali in na vprašanje ali minister še uživa zaupanje v javnosti, ga ne, kot ga tudi vaša Vlada ne, ampak v primeru ministra, je to še huje

ko je bil minister Poklukar pač na resorju, da se v tem mandatu varnost, in da so varnostne službe popolnoma zatajile, zlasti policija, popolnoma zatajile, da se ukvarjajo v bistvu sami s seboj in da se je tudi varnostna situacija znatno poslabšala in da tudi policija v določeni meri ne obvladuje več varnostne situacije. Torej, v

začnemo v jugovzhodni Sloveniji, problematika z Romi, kjer so domačini, prebivalstvo glas vpijočega v puščavi in rečejo, da ne dajte nam pomagati, pa se nič ne zgodi. In kdo je najbolj ogrožen, nad kom se zaradi te varnostne situacije največ slabega godi? Ravno policistom. Ravno policistom, ki se dogajajo pač mesečno, napadi na njih. In se dajmo vprašati, ali bodo še naprej reševali to zagonetno situacijo v jugovzhodni Sloveniji na takšen način, ker nimajo podpore pri samem ministru težko. In minister je bore malo naredil, da se bi ta varnostna situacija v jugovzhodni Sloveniji zaradi romske problematike uredila. Druga stvar, statistika. Poglejte, več je kaznivih dejanj, več kaznivih dejanj je bilo v primerjavi s prejšnjimi leti pod ministrom Poklukarjem. In tretja stvar, ki pa je problematična, resneje problematična pa je to, da so se v tem mandatu v tem času razbohotile ali pa razbohotilo delovanje kriminalnih organiziranih kriminalnih združb in da smo priča strelskim obračunom in smrtnim žrtvam sredi Ljubljane. Zdaj se pa dajmo vprašati, kje je izvor vsega tega, gospe in gospodje. Eden izmed izvorov, kot sem uvodoma dejal, je v tem, da je na Ministrstvu za notranje zadeve v času ministra Poklukarja, zlasti pa v policiji, vlada razsulo in da minister ne obvladuje situacije v policiji. Problem je torej v sami kredibilnosti. In če minister nima kredibilnosti nad dogodki, je logična poteza ta, da bi že sam odstopil in dandanes ne bi bilo treba biti tukaj 13 ur. Druga pomembna stvar pa je zakaj izhaja do znižanja nivoja varnosti v državi pa je ta, glejte že tri mesece smo se ukvarjali z odločitvijo upravnega sodišča, da je generalni direktor policije nezakonito imenovan, ne glede na uradniški svet. To je bila odločitev sodišča. Zdaj pa mi povejte, kdo torej spoštuje sodišča, mi ali vi, ki rečete vse je bilo v redu. In če je bilo z gospodom Jušićem vse v redu, povejte mi potem, zakaj je odstopil? Zdaj smo slišali, da z gospodom Mušičem je bilo vse v redu in da ne vemo, zakaj je škoda, ki je odstopil. tega, da je razbremenil policijo, pa vas prosim, vse skupaj se bi morali prej odvrteti in generalni direktor policije bi moral odstopiti in minister bi moral odstopiti tudi zaradi tega, ker je do konca branil nekaj, kar je neubranljivo pred pravno državo. In institucije pa imamo tukaj za to, da jih torej branimo. Šlo je za nezakonito imenovanje in ne za napako uradniškega sveta ali pa za napačno obrazložen sklep. Upravno sodišče je izdalo svoje mnenje. Kdo torej oporeka volji sodišč? Ampak, ko gre v vašem primeru za vaše želje, vašo voljo, si jo pač lahko prilagaja. In enako smo priča pri spoštovanju drugih nadzornih institucij v tej državi, ko gre za navidezno svobodo po gen-ijevsko imate druge vatle. za povrnitev zaupanja v delo policije, za kredibilnost samega resorja bi bilo nujno to, da bi minister sam odšel. In zakaj bo minister danes preživel to interpelacijo? Ne zaradi tega, ker bi imel zaupanje v tem Državnem zboru, verjemite, da ga nima, v tistem delu ga nima, kajti tisti poslanke in poslanci, ki so vzdržani interpelaciji ministra torej ne podpirajo, vzdržani so pa samo zaradi tega, ker jih vleče samo en interes v skladu s koalicijsko pogodbo, to pa je vladanje. Minister ostaja na položaju zaradi tega, ker so drugi koalicijski poslanci in poslanke navidezno zavezani koalicijski pogodbi. In slast po vladanju je tista, ki je močnejša kot da bi lahko glasovali za njegovo razrešitev.

In ostala je Svoboda, edina, ki ministra torej podpira. Glejte, s strani opozicije je to drugače iz političnega konteksta zelo v redu, ker branite nekaj, kar je neubranljivo. In pač naslednji mesec bo iz tistih 13 šlo na 10 ali pa, Zelo v redu. Ampak z vidika pa vesti in dela do države, z vidika, kakšnega ministra bomo imeli na položaju še naprej, z vidika varnosti, varnost je tista najbolj oprijemljiva stvar pri državljankah in državljanih, pa to zagotovo ni v redu, da je gospod Poklukar še naprej še eno leto minister za notranje zadeve. Zaradi tega bom glasoval za njegovo razrešitev in podprl interpelacijo.

da je pač minister tisti, ki je vsaj odgovoren za nezakonito imenovanje Jušića, ne. Po kakšni logiki vendar? Kdo je bil tisti, ki je odločil

stalni, enak kot je bil že pri drugih, in odločal je enako kot pri Lindavu in odločal je enako kot pri Bobnarjevi, kajne, na Ministrstvu za javno upravo. Torej, kolegi predlagatelji, prosim za odgovor, kaj ima s tem minister za notranje zadeve z odločitvijo, ki je edina pred sodiščem bila spoznana z torej nezakonito, in to zato, ker ni bila zadostno obrazložena, ne zato ker ne izpolnjuje pogojev, zato ker izpolnjevanje pogojev ni bilo zadostno obrazloženo. In to je edina kršitev, ki je bila ugotovljena, se pravi nezadostna, neka postopkovna napaka. Postopkovna, okej? aj ima s tem, se pravi z nezadostno obrazložitvijo uradnikov Ministrstva za javno upravo, neke komisije, ki je stalna, ki je enaka kot v drugi, pod drugimi vladami, kaj ima s tem minister za notranje zadeve? Prosim za odgovor. Ali pa Irgl pa Logar. Ni odgovora. Seveda nič nima s tem, ne. Ali kaj ima s tem Senad Jušić? Kaj ima s tem Senad Jušić, je, so tisti, ki so pristojni za to, da odločajo, ali so pogoji izpolnjeni, se odločili, da so pogoji izpolnjeni? In še zdaj ni ugotovljeno, da pogoji niso izpolnjeni, samo da v tem delu odločbe sodna pač odločba ni bila zadostno obrazložena. In to je vse. In še dalje, tožbo na razveljavitev odločbe Vlade o imenovanju na položaj je pa Upravno sodišče zavrnilo. Naj ponovim, se pravi, tožbo na razveljavitev odločbe Vlade o imenovanju na položaj je Upravno sodišče zavrnilo. Ampak vi izgleda menite, da, ne vem, veste boljše kot Upravno sodišče. Vi, ki tako spoštujete sodišče. Je ravno zdaj je o tem govoril Vrtovec, ne? Ja pa, kdo ste vi, da se postavljate nad sodišče? Kdo ste vi? to ni smešno, to je žalostno. Ravno očitate, sami počnete to, kar očitate drugim. Se pravi, Lindav je bil imenovan enako, Bobnar je bila imenovana enako. In mi tudi seveda, pa še to, ti pozivi, da naj bi razrešil ga minister. Ja pa kaj, vi mislite, da smo mi vi? Vi pomagači, NSi, pomagači vedno SDS,

Vi ste pa tako delovali, da vi pa ste nezakonito, torej minister nima nobenih pooblastil, da bi razrešil Jušić, vi pa ste nezakonito razreševali in takrat pa vam je sodišče lepo povedalo, razrešili ste nezakonito direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada, gospoda Muženiča. In kaj vam je reklo sodišče? Ja, takrat pa vam je povedalo, da ste to nezakonito. In kaj ste, ste takrat interpelirali, koga? Poštenjaki iz NSi pa vi poštenjaki SDS, pa sedaj nova dva demokrata. Ne, seveda niste, tiho ste bili kot miške, ker se niste upali črhniti. In to ni smešno. A veste, to ni smešno, to kaže na to, da ste dvoličneži. Vam pa torej pri razrešitvi Muženiča je sodišče lepo reklo, nezakonito ste ga razrešili, tega tukaj ni bilo in vi sedaj tu zganjate neki halo. Da vas ni sram. Oprostite, kolegica Grgurevič, oprostite. Imate kakšen postopkovni mogoče? Ne.

to sploh ni smešno, tako ste pač menjavali vi nezakonito, tako ste menjali tudi sedaj, ko ste tako na prvi seji Vlade, torej ste kar menjali vrhe policije, vojske, obveščevalno-varnostne službe in tudi koga, gospa Vida Čadonič Špelič, prej tako epidemiologe omenjala, kako so oni. Ja, saj tudi to ste menjali, takoj ste menjali tudi še Nino Pirnat, direktorico Nacionalnega inštituta. Za javno zdravje, prav tistega, ki je bil zadolžen za pripravljenost in odzivanje na področju nalezljivih bolezni, torej epidemiologije, tudi to ste vse omenjali. Tudi to. In koga, če se potem spomnimo, ste pa dali recimo na čelo Nacionalnega preiskovalnega urada. Petro Grah Lazar, prijateljico Roka Snežiča, ki je eno kazensko ovadbo menda uspela spisati brez pogojev. brez pogojev. In kaj ste vi naredili, kar mi nismo? Vi ste šli pogoje spreminjati, da ste lahko Petro Gras Lazar, ker prej so vam še štirje vaši pobegnili. Ne, Se spomnimo. Vi ste šli pogoje spreminjati in kot je bilo rečeno za Petro Grah Lazar s strani kriminalistov nima vodstvenih izkušenj, je oseba, ki nima ne notranje ne zunanje strokovne avtoritete, ki jo predstojnik takšnega organa mora imeti, poleg tega je ta oseba povezana še z nekaterimi ljudmi, ki jih isti Nacionalni preiskovalni urad preiskuje. Ali je potem že, se spomnimo kako je bilo, ko je Snežiča ni bilo nikjer najti, ko je NPU izvedel nenapovedane preiskave. Ni ga bilo najti. Ne, potem ne vem, kaj je bilo s tem. Kje pa je končala Petra Grah Lazar? Če gremo še malo o teh nezakonitih imenovanjih.

ki je v osem milijonski minus potem pridelal na naši Pošti Slovenije. Ali ste koga interpelirali? Gospod Logar, gospa Irgl, NSi, SDS. Dvoličneži. Seveda niste no, tam, tam mislim, da je potem ona potem pristala za nagrado še poleg nekaterih ne to je torej vaše, vaše kadrovanje. Ne vem sploh ali naj zdaj potem tukaj, kolega Vrtovec je ravno govoril zakaj se, kako se je sedaj razbohotilo delovanje kriminalnih združb. Ali se hecate. Ja, od kdaj pa so te zadeve že Kavaški klan pa razni balkanski bojevnik je pa to kar je vmes še zastaralo, ker ste zakonodajo ustrezno spreminjali za nekatere, za potrebe raznih Patrij in tako naprej. To tudi, da nam očitate, da ne spoštujemo odločbe sodišč, ker je bila neka revizija

Ampak ni važno, to je vaša pravica. Vam kdo kaj očita tudi ko jih izrabljate? Pa, če ste tako, za ta spoštovanja se spomnimo že, če ste pri sodstvu, ne imenovanja državnih tožilcev, ne imenovanja evropskih delegiranih tožilcev, ko je prišla glavna evropska tožilka sem, a ste zahtevali odstop kakšnega ministra? Kolegi, kolega, kolegica pa kolega Logar Irgl, tiho sta bila, vidva tako tudi takšna poštenjaka kot NSi, tiho ste bili, SDS, tiho ste bili. No, no, no. Gremo dalje. Potem se tu govorite o nekih kadrovski problematiki. Ja, saj tu rešujemo to, kar ste zavozili. Najprej ste ukinili Tacen, vam ni bil všeč Tacen, ki je odlične policiste produciral, a ne? Njim ste še pri osamosvojitvi zanikali severu pa tako naprej, še to ste si vse želeli prilastiti. Kdo je uničil torej to kadetnico ali pa kdo je z Zujfom čez noč upokojil vrhunske policiste In pa predvsem kdo je poskrbel za to, tako kot za cel javni sektor, da so bile plače tako mizerno nizke? Kdo? Kolega Logar, tudi še tja se obračam. Kolegica Irgl, ja, vi, torej to Vlada, tudi to ta Vlada popravlja, tudi to, ta Vlada popravlja, kar ste zavozili. Seveda, kdo bo pa šel delat za tako mizerno plačo in se tako izpostavljati? Mislim, da smo sedaj 35 procentov ali koliko policistom uspeli z uspešno plačno reformo, ki ste jo razrušili, vse skupaj cel sistem nasloviti.

Ali veste, ko ste spraševali koga bi naj preiskovali takrat, ko se je videlo, da je Snežič prejemal 5000 evrov za DARS. ste pa tukaj ste očitali ministru tri kazniva dejanja. Ali ste ga prijavili policiji? Vse je tiho. Ali mogoče kolega Logar, sopredlagatelj, kolegica Irgl. Nista smešno meni pa ni smešno meni pa ni smešno, ker mi poslušamo že tu, pa nič ne prijavite policiji. Očitate torej storitev kaznivih dejanj. Kako si dovolite, če je to vaša dolžnost, da niste prijavili policiji ministra? Zato, ker na tem nič ni, zato ker je to en, eden izmed vaših blefov. Okej, gremo dalje. Kadrovanja še naprej. Tu sem samo na hitro pogledala koliko ste že, v prvih devetih mesecih je bilo po 130 novih zaposlitev, novih In kako je to potekalo? Bom povzela, kar so rekli v obeh policijskih sindikatih: "So nam potrdili, da so komandirji policijskih postaj ter direktorji policijskih uprav in notranjih organizacijskih enot GPU že prejeli Sklepe o prenehanju opravljanja dela na delovnih mestih. Neuradno naj bi na lokalnem in državnem nivoju že potekali pogovori vladajoče politike - to je bilo proti koncu mandata prejšnjega Janševe vlade, NSi je zraven stiskal na gumbke pa Logar pa Irglova

Državni zbor je 20. oktobra sprejel novelo zakona o organiziranosti in delu v policiji, ki naj bi po navedbah vlade zagotavljala boljšo organiziranost in fleksibilnejše delovanje policije. A zakon, ki so ga podprle vladne stranke SDS, SMC in NSi, in tudi Desus, SNS in poslanci manjšin prinašate tudi spremembe glede izpolnjevanja strokovnih kompetenc in avtonomnosti NPU, ki ga je, kot je nedavno takrat povedal Pirnat, zreduciral na notranjo organizacijsko enoto drugega ranga zato, da ste lahko zaposlili Petro Grah Lazar. To ste vi delali. Takoj, ko je zakon stopil v veljavo, so se začele uresničevati nekatere napovedi in že pred časom izrečena svarila strokovnjakom, da prihaja čas kadrovskih čistk v policiji. Kot nam je ob sprejetju zakona v Državnem zboru povedal strokovnjak za policijska pooblastila Miroslav Žaberl, Zakon omogoča lustracijo in zamenjavo vseh 111 komandirjev policijskih postaj, osmih direktorjev policijskih uprav in vseh vodij notranjih organizacijskih enot na GPU. Kot sta nam potrdila predsednika obeh policijskih sindikatov, so komandirji policijskih postaj ter direktorji policijskih uprav in notranjih organizacijskih enot že prejeli sklepe o prenehanju opravljanja dela na teh delovnih mestih. Vi boste govorili? A vi boste govorili? Logar, Irgl in ostali. Ne, ne, je kar prav, da se jih omenja zraven, se sedaj tu nastopil kot nek distanciranec, glavni kaj je bil predsedniški kandidat SDS, minister SDS, kandidat za župana SDS, predsednik stranke SDS, zdaj pač

Policistom na položajih je z dnem uveljavitve zakona prenehal položaj. Delo bodo nadaljevali do začasne premestitve na te položaje po opravljenem posebnem izbirnem postopku. In kdo ga, kdo ga bo opravljal? Če na podlagi te spremembe pride do prenehanja opravljanja dela na položaju se takšen policist premesti na delovno mesto, za katere izpolnjuje pogoje. O tem pa je odločal kdo drug kot sam minister Hojs, vi ste spravili policijo pod ministre in vi si upate, vi si sploh upate sprožati takšne interpelacije? Vi si upate govoriti o pritiskih na policijo? Kot so še rekli sindikalisti, posebej nevarno se jim zdi, da ima po novem minister proste roke pri določanju meril in kriterijev za oblikovanje izbirnih postopkov za zasedbo delovnih mest. Zakon sicer govori, da te kriterije predlaga generalni direktor policije, pa vendar se v javnosti nakazuje, da so trenutni odnosi med MNZ in policijo takšni, da se vse bolj utrjuje tu, da generalni direktor policije je praktično oziroma ne obstaja več in da nima praktično nobene besede več. No, in še bi lahko brala. To ste vi sprožilci interpelacije NSi, SDS, Logar, Irgl, ja,

to ni smešno. To kaže, da ste navadni dvoličneži, da bi sami sebe morali interpelirati ne vem kolikokrat in vaše ministre po vrsti menjavati. Vi pa sedaj interpelirate nekoga, kateremu ni nič kaj takega. Potem enkrat so v bistvu zakaj se ne organizira, se ne reorganizira policije ali pa CVZ, drugič so to pritiski, pač po potrebi, a ne,

stara zgodba. Vaši podatki o zaupanju v policijo žal ne držijo. To je že minister, proti letu 2021 je skoraj trikrat višje zaupanje v policijo, tako da je tudi nesmiselno komunicirati, tudi ostale, ostalo je, to se bom, saj, to bomo še mogoče povedali, glede hišic, kajne, kako je bilo, iz leta 2021 do leta 2023 so bile ponujene za te hišice torej, kako se reče temu, stražnice, samo cene med med 420 in 688 tisoč evrov. Zdaj prvo, to je začel Šarec, se je začel ta projekt leta 2018, leta 2019 bi naj bila cena 175 tisoč evrov, potem pa pod Janezom Janšo leta 2021 270 tisoč evrov in potem na koncu leta že 365 tisoč evrov in pač žal tako, tako so cene rasle. Se pravi, med leta 2021 in 2023, 420 in 688 tisoč evrov so bile ponudbe, kajne. Mislim, da je ponudba sedaj bila nekje okrog 440 izbrana. Okej, glede Centra za varovanje in zaščito, hvala bogu, da si je predsednik vlade pravilno, tako kot doktor Drnovšek, uredil to varovanje, mislim, da se je pravilno odločil, absolutno. Ne bom komentirala, ne vem ali bom sama mogoče sklicala sejo na to temo, Odbora za pravosodje glede varovanja državnih tožilcev, skrajno nenavadno. Torej, zame je bilo to nastopanje specialne državne tožilke v Tarči. Namreč, vem, kakšne so, nisem sploh zasledila, da bi kdaj kateri državni tožilec pač tako Vem, da so tudi drugi specializirani državni tožilci v tej zadevi postavljeni, ki očitno teh problemov niso imeli, ampak, saj ne rečem, sploh daleč od tega, da trdim, da bi bilo vse okej, ampak tu je treba počakati seveda na rezultate, kajne, teh nadzorov pa potem mogoče bomo naredili eno sejo, pa da vidimo kaj, kaj in kako. Naprej ne moremo, seveda govoriti. Tako da, ja, o helikopterju tudi ne bi. Mislim, to, kakšne barve so helikopterji, kako, se hecamo, kajne? Ni se vam zdelo sporno, da ste / nerazumljivo/ milijone in milijone, desetine milijonov za servietke z gumicami za ventilatorje, ki ležijo v kleteh, to ni bilo nobenega problema, nič. V glavnem, sploh ni bilo problema v bivši vladi, kot vidimo. Glupi davki se spomnimo kolega, kako to, da niste reagirali, Irgl Logar, se spomnite vašega ministra, ki je govoril, da se davkov ne plačuje, ki je nagovarjal h kaznivemu dejanju, storitve kaznivega dejanja? Se spomnite? Kako to, da niste zahtevali, da naj odstopi? A se spomnite? Pa vi, NSi, niste, kajne? Se je to vam zdelo v redu? Se spomnite, ko je rekel, da ni problem sodnikom jajca streti? Kako to, da niste ga interpelirali? To se vprašamo, pa bomo vedeli, kdo ste, pa kaj ste.

menjali, takšno zakonodajo ste sprejemali, čez noč jih je treba menjati. In sedaj, kajne, je predsednik Vlade, preden je postala ministrica maja 2022, je rekel,

Pod ministra Hojsa pa Kanglerja, ki sta tam skakala. Se spomnimo? Sploh ne veste, kaj ste naredili. Oziroma veste - samo ste stiskali gumbke.

ni hotela slediti njenemu predlogu, ne, in je zgolj za v. d. Lendava imenovala, ampak ona je hotela, da gre za trajni mandat. In potem se je ona spomnila šest mesecev po tem, ko je, za tem, ko bi naj predsednik Vlade nanjo pritiskal,

ima blazen časovni zamik gospa Bobnarjeva, ne. Se pravi, ko njen, njen izbranec, njen, Vlada pa je tista, ki odloča, ni bil izbran. In potem smo imeli / nerazumljivo/ še, pol se je spomnila še malo kasneje ruskih vohunov, pa kaj se je še se spomnila, pri čemer sta jo že demantirala direktor Sove in tako naprej, tako da tega se rajši sploh, sploh ne dotikam in še česa drugega v bistvu, če gledam raje, ne. Gospa Irgl se je o avtoritativnih režimih spraševala celo. Zamislite si. Vi, ki ste v prejšnji vladi sodelovali, se sprašujete o avtoritativnih režimih. Jaz mislim, da je pač težava tukaj ustvarjanje nekega kaosa. Ta vlada dela, ta vlada sprejema reforme, ki jih sami niste bili sposobni. Dosedanje vlade so razrušile marsikaj v tej državi, ne. Razrušili ste plačni sistem, to reformo smo uspeli že urediti, uredili tudi policistom, če smo že pri tem, plače, / nerazumljivo/ rekordne dvige pokojnin. Razmejujemo javno in zasebno zdravstvo, kar vemo, da desnici nikakor ni po volji - za vas stavka FIDES, Ljudje so zadovoljni. Po vseh anketah smo deveta najvarnejša država na svetu, tako da to vaše ustvarjanje kaosa in strašenje ljudi je zavržno. Je zavržno. Imamo najnižjo brezposelnost, rekordno doslej, imamo inflacijo, ki je ena najnižjih v Evropi, čeprav je Evropa v zgodovinski recesiji, čeprav smo imeli v Sloveniji najhujše, najhujše, torej smo imeli najprej požare, potem smo imeli poplave, kamor so šle stotine in stotine milijonov za pomoči in tako naprej. Se pravi, depolitizirali smo RTV, denar iz zasebnih zavarovalnic - to vse vam seveda ne paše - kanalizirali v javno zdravstvo in tako naprej. Se pravi, Vlada dela, vi se uspešno trudite metati polena pod noge. Predvsem pa je jasno, da ste popolnoma dvolični. Naštela sem vam kar nekaj, nekaj neizpodbitnih dejstev, ki kažejo, kdo v resnici ste. Seveda ne bom podprla, zato interpelacije. Lahko, pa še to bom rekla, ne, če so tako visoki standardi postavljeni, ne vem, pol verjetno lahko, glejte, saj jaz sem za zelo visoke standarde, ampak pol so, ne vem, objektivni, pol zdaj kaj, sledi KNJF, interpelacija ministra Hana. Pol bomo mi vzdržani, ne vem, ne vem, kako bomo šli. Čeprav ne vem, če boste dali, ker vem, da ta od Spirita, ne, kjer so se zdaj desetine milijonov delile, ni samo izbranec gospoda Hana, tudi, ta direktor je tudi pod vašo vlado bil, ne, tudi pod Janševo vlado je bil isti direktor imenovan. Tako, da ne vem, če bomo zdaj tako visoke standarde **100. TRAK: (NB) objektivne popolnoma brez vsake krivde sprejemajo, tako kot zagotovo gospod Han ni nič objektivno kriv, a ne. Ja

Skratka, pri najboljši volji, če bi nekaj, neka nezakonitost, kakršnakoli bila, jaz mislim, da smo postavili v tej vladi, postavljamo, kar je prav, zelo visoke standarde, ampak madonca, vsaj nekaj pa je treba najti, kar se res lahko očita neka nezakonitost, kar tako pa to ne gre. Ja, Dobro, hvala. Mislim, bom samo povedala široko, so šle te razprave in so šle široko, marsikaj je bilo izven interpelacije, ampak saj smo tega vajeni. Tako da... Kolega Vrtovec ima repliko, potem pa dam besedo predlagateljici. Izvolite. težko je replicirati na tako razpravo, ampak vseeno, zaradi tega, ker se spodobi. Zdaj, rečeno je bilo, glede spoštovanja sodišč, glejte, lahko se z določenimi stvarmi, ki jih sodišča izrečejo, ne strinjamo, spoštovati pa jih moramo. Je pa ena stvar, 22. 6. 2022 je prišel v ta Državni zbor na predlog Vlade. Odpoklic dveh nadzornikov Slovenskega državnega holdinga in ta Državni zbor, in z vašo večino ta dva nadzornika tudi odpoklical, Enega izmed njih je bil doktor Leon Cizelj. Zdaj pa poglejte, to spoštovanje Upravnega sodišča. Čez dve leti, 13. 8. 2024 je upravno sodišče odločilo, da je šlo za nezakonito razrešitev Leona Cizlja z mesta nadzornika SDH, nezakonito, in sklep je pravnomočen. Kdo od vas je odgovarjal za to? A veste kdo pa odgovarja za to? Posledica je bila menjava uprave Slovenskega državnega holdinga, menjava uprave in končna posledica je to, da ta ista uprava Slovenskega državnega holdinga nima rešitve za 20 invalidov v Škofji Loki in jih pošilja na cesto.

povedati nekaj resnic na osnovi neresnic, ki jih je izgovorila gospa Grgurevič. Najprej bi jo rada vprašala ali morda ve, kaj se je v tem Državnem zboru dogajalo 14. 11. leta 2022? Tega dne je bila interpelacija Tatjane Bobnar in stavim, da ste vsi tam sedeči, gotovo pa tudi vi, gospa Lena Grgurevič, glasovali proti interpelaciji, vsekakor pa se zelo dobro spomnim, kako zelo ste jo hvalili, gospa Tereza Novak je v imenu Poslanske skupine Svobode povedala o njej marsikaj lepega. Spomnim se pa stavka, zaradi nje in tudi zaradi nje je javnost, je v javnosti narasel ugled policije. Toliko o dvoličnosti. Enkrat je bila dobra, ko jo je predsednik vlade vrgel čez ramo, ker je podpirala človeka, ki je izrekel znameniti stavek, to je bil gospod Lindav, za koga pa bomo naredili vse, če ne za predsednika vlade. Za njega moramo narediti vse. In ker sta se uprla temu narediti vse, sta bila vržena čez ramo. Vmes je minilo zelo malo časa od tistega, ko ste jo branili in zanjo glasovali, mi pa nismo. Toliko o tem. Zdaj pa še nekaj o

to ni res. In tudi gospod minister in vsi, ki to govorite, ne govorite resnice in javnost mora vedeti resnico, ker je razlika očitna. Najprej gospa Tatjana Bobnar je bila direktorica Policije od decembra 2018 do marca 2020. Takrat je bil na delu čisto drugi uradniški svet in druga razpisna komisija, popolnoma drugi. Uradniški svet, ki deluje zdaj, je iz marca leta 2021. Uradniški svet ima mandat šest let. Torej, že tu je prva razlika. Drugo, komisija uradniškega sveta, tako imenovana natečajna komisija, je bila drugačna za gospoda Lindava in drugačna za gospoda Jušića. In zdaj pa k bistvu, nobena komisija do zdaj, predvsem pa ne te, ki so ocenjevale izkušnje delovne izkušnje kandidatov za generalnega direktorja policije, niso upoštevale notranjih pravil policije kot dokazovanje za delovne izkušnje. Samo pri gospodu Jušiću so to naredili in to ne v prvem poskusu, ampak v drugem, ko se je nekdo odločil, da gospodu Jušiću je treba nategniti delovne izkušnje na osem let, kot pravi zakon. In potem so iznašli ta notranja pravila policije. In pravniki, in gospa Grgurevič je pravnica, jaz nisem, veste, da je razlika med zakonsko materijo ki v tem primeru so tudi delovne izkušnje in notranjimi pravili policije zelo velika. Torej, ne, niso bili uporabljeni enaki vatli, pa če vam je to všeč ali vam to ni všeč. In zdaj še nekaj o reviziji tega postopka. Na Vrhovnem sodišču, revizije odločbe upravnega sodišča. Uradniški svet deluje od 30. 6. 2003 - 2003, prva predsednica Štefka Koradepur in do danes še Uradniški svet nikoli ni uporabil instituta revizije. Zdaj ga je, ker se je politika odločila, da naj stane, kolikor hoče, naj stane ugleda, kolikor hoče. Za gospoda Jušića je pač treba ugotoviti, da izpolnjuje delovne izkušnje. Lahko se trudite, še par let, tega ne boste mogli dokazati, da je izpolnjeval v času, ko je prevzel vodenje, kot vede in tudi kot generalni direktor in to je, spoštovani, to je odgovornost ministra Poklukarja. Kajti, na Ministrstvu za notranje zadeve imajo personalno mapo gospoda Juršiča, ne na Ministrstvu za kmetijstvo ali katerem drugem, torej, tam bi bil lahko osebno preveril te izkušnje, pa jih ni. In to je ena od stvari, ki ga mi očitamo gospodu ministru. Odgovoren je za neradno delovanje policije, dve leti.

kot prvo se motite v mojem glasovanju, malo pobrskajte, pa ne govorite na pamet, to je prvo. Kot drugo. Ponavljam, revizija je pravno sredstvo, zakonito pravno sredstvo. Zdaj, kdaj predvsem prihaja do teh izrednih pravnih sredstev, takrat, kadar se neka praksa spreminja in kot vemo je Uradniški svet vedno odločal tako. Jaz ne vem ali imate vi te odločbe, ki bi naj bile tajne, jaz sem jih probala dobiti, pa jih nisem dobila ali vi jih imate, gospa Čadonič Špelič? Ali jih imate? to je popolnoma logično. Zdaj je prišlo do neke nove prakse, očitno ne prvič in normalno je,

ravno takrat, ravno temu so izredni postopki tudi namenjeni kadar gre, recimo, za neko neenotno prakso in tako naprej. Tako, če bi pa vi menite, da bi zdaj torej moral, si pa minister za notranje zadeve menim, gospa Čadonič Špelič, vzeti pristojnosti uradniškega sveta, ministrstva za javno upravo in bi on moral presoditi po personalni mapi, ne uradniški svet, ki je za to imenovan organ, to bi moral narediti minister za notranje zadeve, potem bi pa pač lahko pristali hitro tam, kjer smo torej bili, ko ste vi nezakonito razreševali, kar vam je povedalo sodišče, torej recimo direktorja NPU, takrat pa ste si vzeli te pristojnosti, vaša Vlada, kjer ste pač vedno pomagači, pomagači Janeza Janše. Tako da to je povsem normalno in tudi pravilno, da kadar pride do nekih novih praks, kot se je pod to Vlado, še vedno vem, tu imamo najhujše standarde mrcvarjenje za en stavek, imamo prvega predsednika Vlade, ki je, zakaj je v postopku, lepo vas prosim. Lepo vas prosim,

Jaz bi se opravičil za prej, ker sem se pri izvajanju gospe Grgurovič večkrat pač mogoče malce nedostojno nasmejal, ampak kot desetkrat oziroma mislim, da je 12-krat omenila Logar, Irgl, pač zadeva postane že rahlo zanimiva. Moram reči, da celo minister, ki je danes interpeliran, se po moje ne zasluži takšne obrambe, kot mu jo vi nudite. Zdaj pa samo ena prošnja. Kadar omenjate Logar, Irgl, Logar, Irgl, mislim, da sta že kar poznana v slovenski politiki, pa bi vas prosil morda za to uslugo, pa še krajše potem za vaše izvajanje, da rečem preprosto, demokrati. Na ta način pomagate tudi novi stranki v slovenskem političnem prostoru, da se ime bolje uveljavi, na nek način pa referirate na isti način, kot če ponavljate dva priimka. Toliko. Hvala.

jaz sem vam ravno to hotela povedati, gospod Logar, vi pač demokrat za mene niste in tudi kolegica Irgl ni noben demokrat. To ste dokazali v času prejšnje Vlade in zato si vi, vidva, pa ne samo v prejšnje Vlade že ves čas v času ko sta zvesta zvesta SDS ovca. Tako, da jaz pač vaju kot demokrati res ne morem, vaju ne bom naslavljala, da boste razumeli zakaj ne, pač pa Logar, Irgl, vi ste za mene SDS-ovca in boste to ostala. Hvala. **PREDSEDNICA

Hvala za besedo, gospa podpredsednica. Spoštovane poslanke in poslanci. Varnostne razmere v Sloveniji so stabilne, zato je po podatkih globalnega indeksa miru Slovenija varna država. Da bomo govorili o nestabilnih varnostnih razmerah, bomo takrat, ko bomo videli policiste na ulici z dolgocevnim orožjem v zaščitnih jopičih. In takrat se lahko vprašamo kaj se dogaja v naši državi. Če pogledamo malo preko meja, to lahko vidimo v nekaterih sosedah, Italija, Francija, Španija in še bi lahko našteval, tako da je treba pogledati malo

res pa je, da je bilo spomladi 2023, 67, se pravi, da je padlo za 6 procentov, vendar je to nekje normalno nihanje javnega mnenja, odvisno pač od varnostnih dogodkov in kako se ti pač prikazujejo v medijih. Zdaj, kar se tiče kriminalitete in kaznivih dejanj, je bilo to obdelano na široko in po dolgem in počez, zato bom to preskočil, pa pojdimo malo na prekrške. Poglejmo si statistične podatke za leto 2024 v primerjavi z 2023. Policija je v letu 2023 obravnavala

od tega je obravnavala 13 tisoč 28 prekrškov po Zakonu o varstvu javnega reda in miru, ali za 17,5 procenta manj kot v letu 2023. Če pogledamo po posameznih prekrških, med prekrški in kršitvami javnega reda in miru izstopajo prekrški zaradi nasilja in drznega vedenja, vendar jih je bilo 19,4 procenta manj kot v letu 2023, prekrški nedostojnega vedenja jih je bilo manj za 12,5 procentov, in pa obravnavani prekrški po Zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami kažejo upad za 23,3 Lahko bi še našteval, vendar ne bom več. Zmanjšanje tovrstnih kršitev kaže na to, da je bilo delo policije tako organizirano kot tudi vodeno in pa usmerjeno predvsem v izvajanje različnih varnostnih ukrepov ter izvedbi nadzorov na varnostno obremenjenih območjih. In seveda, ne drži trditev, da je bilo delo policije neorganizirano in pa stihijsko. Kar se tiče prometne varnosti lahko ugotovimo, da se je varnostna problematika v primerjavi z letom 2023 izboljšala, saj se je zgodilo manj prometnih nesreč z manj poškodbami in manj mrtvimi. Tudi to kaže na prisotnost policije na cestah, predvsem na avtocestah in hitrih cestah ter usmerjenih kontrolah tako po alkoholu, varnostnem pasu, varnostni razdalji, telefonih, kontrola tovornih vozil, avtobusov in še bi lahko našteval. Drži pa to, kar je bilo že izpostavljeno, da je bilo izrečeno več glob kot v letih 2021, 2022 in 2023 očitno je to eden od tistih ukrepov, ki pač med vozniki zaleže. Zdaj, kar se tiče izreka opominov, so ti strogo predpisani za določen prekršek. V nekaterih pač ima policist pravico, da izreče opomin, v nekaterih pa tega ne more. V letu 2024 je v jugovzhodni Sloveniji ekskalirala romska problematika, ta je bila prisotna že nekaj let, vendar v tem letu je to šlo čez neke normalne meje. V zvezi s tem je policija okrepila svojo prisotnost in delovanje na varnostno obremenjenih območjih z dodatno napotitvijo policistov in izvajanje nalog ter okrepila sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, se pravi župani, drugimi predstavniki, civilnimi iniciativami, romskimi skupnostmi. V zvezi s to problematiko je minister za notranje zadeve s svojimi sodelavci obiskal, mislim, da celo jugovzhodno regijo, kjer so se s predstavniki lokalne skupnosti pogovarjali o tej problematiki in ne samo na področju varnosti, ampak tudi širše in dogovorili določene ukrepe. S temi obiski in intenzivnim sodelovanjem je Ministrstvo za notranje zadeve dodatno utrdilo odnose z lokalnimi skupnostmi in okrepilo ukrepe za zmanjšanje varnostnih tveganj. (nadaljevanje) je ta problematika v tej regiji nekako umirila in zmanjšala. Seveda pa policija še vedno izvaja svoje kratkoročne ukrepe, se pravi, da je več prisotna na ulicah, na cestah je vidna, deluje preventivno kot represivno, vendar to ni rešitev, rešitev je treba iskati v skupnih rešitvah na vseh področjih, se pravi od izobraževanja, šolstva, zaposlovanja, bivanjske problematike in podobno. S tem se ukvarja medresorska delovna skupina in moram reči, da so doseženi vidni napredki, tako da se lahko pričakuje, da se bo nekje konec marca predlagalo tudi določen ukrep tako na spremembi področnih zakonodaj, tudi kot tudi na nekaterih ukrepih, da se bo to stanje izboljšalo. Seveda, če želimo neko dobro sodelovanje z ostalimi skupnostmi, pa naj to ne bo samo romska, / nerazumljivo/ se tudi druge skupnosti, recimo albanska, moramo tesno sodelovati s temi ljudmi in jim tudi ponuditi roko, ne pa da jih odrivamo nekam na stranski tir. Kar se tiče migracij, moram reči, da so migracije bile in bodo, da so dovoljene in nedovoljene. Kakšne bodo te migracije, je odvisno od okolice okoli nas, tudi širše in pa tudi od tokov, ki bodo potekali. Pri tem je seveda potrebno poudariti, da migracije ni mogoče mogoče učinkovito upravljati na naših mejah oziroma notranjih mejah EU, temveč je treba ta varnostna vprašanja reševati v sodelovanju s širšo regijo, kar se Slovenije tiče, je to

Trenutno je trend nedovoljenih migracij v Sloveniji v upadanju in je v primerjavi z letom 2023

tisoč 192. Zdaj, omenjena je bila tako imenovana varovalna ograja. Sam živim 200 metrov od meje Kolpe na južni meji in povedati vam moram, ko je bila ograja ni bila to nobena ovira. V ograjo so se zrezale luknje, nazaj se je ta ograja dala, pripela s ščipalkami in so migranti hodili. Mimo moje hiše je vsakodnevno šlo minimalno deset migrantov. Organizirani so bili tudi tabori, kjer so ti migranti imeli hrano, zdravila, obleke, in tam so jih čakali novi ljudje, ki so jih odpeljali proti Ljubljani. Ja, sama ograja, ta ograja ni nobena ovira, ograjo je treba tudi nadzorovati in seveda nadzirati. Sedaj, ko ni ograje, že dve leti nisem videl migranta. Zakaj? Zaradi tega, ker so bili na tem sektorju meje prijeti ljudje, ki so se ukvarjali s sprovajanjem ljudi, migrantov in se je ta migracijski tok preselil v vzhodnejši del okoli Brežic. In tako se ti seveda tokovi tudi selijo. Zdaj, kar se tiče kadrovsko podhranjene policije, ja, policija je kadrovsko podhranjena. Vzrokov je več, o teh stvareh smo se pogovarjali že na odboru za notranje zadeve in še verjetno se bomo. Izvirni greh, vsaj po moje, ki sem preživel v policiji 36 let, je bila ukinitev kadetske šole 1999. (Nadaljevanje) vsako leto dala po 250, 300 novih policistov, je trajala štiri leta, in so bili policisti, kar se tiče strokovnega dela, moram reči, in praktičnih postopkov vrhunsko usposobljeni. Današnja prekvalifikacija traja 18 mesecev. Časi so taki, da lahko službo dobiš na trgu delovne sile kadarkoli hočeš, če hočeš delati. Razlika pa je ta, da tisti policist, ki je končal kadetnico, je imel osnovni poklic in to je bil edini, ta, ki pa danes gre v prekvalifikacijo in se za policiji ima dva poklica. Se pravi, da kadar mu ni všeč v policiji ali se počuti ogroženega, ker policijsko delo je težko ali pride v spor s poveljujočim, enostavno da odpoved in odide. Kar se tiče napadov na policiste. Napadov na policiste, je kolega Krajnc povedal, v letu 2023 je bilo 151 napadov, v letu 2024, 144, se pravi zmanjšanje za cela 4,6 procentov. Vendar to ni merilo. Napadi na policiste so se dogajali in se tudi bodo, odvisno od situacije, v kateri se policist najde. Tu je bilo omenjeno, da bi lahko nekaj sredstev prihranili na zaščitnih sredstvih, ki jih policisti uporabljajo. Prosim vas in vas sprašujem spoštovane kolegice in kolegi, koliko stane eno policijsko življenje. Pri nas v Sloveniji imamo srečo, da ne prihaja velikokrat do uporabe strelnega orožja proti policistom, prihaja do uporabe hladnega orožja, palic in podobnih stvari. Če pogledamo neke standarde, mora nek zaščitni jopič, ki ima seveda tudi kevler, zadržati izstrelek iz kratkocevnega orožja, mislim, da je tam standard 357 Magnum, če bomo šparali, lahko kupimo jopiče, ki bodo zadržali tam kaliber 7, ,65. Kadar pa govorimo o jopičih, ki so dejansko res neprebojni, te uporabljajo specialne enote oziroma specialna enota, to imajo keramične plošče in zadržijo tudi izstrelek dolgocevnega orožja. Potem je tu še dodatna oprema za posebno policijsko enoto za vzdrževanje javnega reda in miru in še bi lahko našteval, se pravi, od sprejev, ščitnikov in podobnega. Tako da, kar se tiče dejansko zaščitne opreme policije oziroma policistov, ki delajo v operativi na ulici in so vsak dan izpostavljeni, se pravi, tveganju, tukaj pa res mislim, da ne rabimo štediti, ampak je treba kupiti tisto, kar je v dani situaciji najboljše.

Ja, gospod Poklukar, lepo je biti minister, ne. Tudi, ko sem danes poslušala ali tukaj ali pa izven dvorane vaše in vaše utemeljitve, čemu je, kot ste sami zapisali v odgovoru, da je torej, da so očitki iz interpelacije jih imenujete politikantsko dejanje opozicije katere glavni namen je, da ruši vladajočo koalicijo in da visoka stopnja politične kulture, da bo ta vedno ena izmed mojih temeljnih vodil pri opravljanju funkcije ministra. A bejžite no. Policijo ste v zadnjih, v zadnjem letu pa pol, dobrem letu ali pa v zadnjih mesecih pa predvsem spravili na nivo farse. Na nivo farse, ko ljudje, državljani, se še samo smejijo vsem tem vašim

kakorkoli naši, ampak to farso, ki ste jo uspeli znotraj policije narediti, občutijo kdo, prav policisti, prav policisti, tisti na terenu. Poslabšanje varnosti, lahko še kakorkoli obračate številke, je vsekakor povezano s kadri v policiji. In če pogledamo malo na teren, ko so vas opozarjali tudi sindikati in tudi v medijih je to zapisano, da niste naredili ničesar za izboljšanje katastrofalnega kadrovskega stanja v policiji. In tudi da tako klientelističnega kadrovanja kot je zdaj v Policiji še ni bilo, to je iz jeseni, jeseni 224 zapisano v medijih. Želim pa povedati še naslednje. Pravzaprav lahko podate podatke, koliko policistov imate na terenu, ki se ukvarjajo z vsemi varnostnimi ukrepi, z vsemi dogodki, za katere so pač usposobljeni in je njihova naloga, da jih rešujejo? Koliko jih imate pa v pisarni? In koliko ur se ukvarja en sam policist z enim dogodkom, z vsemi papirji in kako to poteka? Koliko časa porabi policist, opravi vsa administrativna dela v zvezi z nekim dogodkom? Bodisi je to kraja paštete ali je to ilegalni migrant. Pa veste, da to policiste boli? Pa veste, zakaj, recimo, kdaj čakamo, če pride do kakšnega dogodka, do kakšne prometne nesreče tudi po uro, ker na okrog ni patruljne enote, ker jih ni, ker jih ni. In podatek, da je v zadnjem letu in pol oziroma skorajda dveh letih odšlo več kot torej okrog 900 policistov iz policije. Minister, vi ste februarja 2023 na zaslišanju dejali, da bodo vaše prioritete boj s korupcijo, upravljanje migracij in depolitizacija in modernizacija policije. In kaj imamo danes? Zgolj lomastenje po policiji. Nekdo, eden od političnih komentatorjev pa je, bomo rekli, kar bolj naklonjen, kakorkoli že, levi politični opciji dejal, da je varnost in dobra policija, kvalitetno delo policije, dobro za policiste same, za varnost državljanov, za slovensko policijo kot inštitucijo in pa predvsem za celotno Slovenijo. In vi ste obljubljali visoke standarde, zdaj pa poslušamo kaj vse je bilo v prejšnji Vladi narobe, vi pa ste obljubljali drugačne standarde, zdaj pa pravzaprav poslušamo in beremo v medijih ravno nasprotno, in da danes v Večeru, bom kar prebrala, zato ker imamo še čas: Ko se je Boštjan Poklukar februarja 2023 vrnil na čelo Ministrstva za notranje zadeve, je vlada Roberta Goloba na vrh policije v dvomljivih okoliščinah imenovala Senada Jušića, ki nima zakonitega dokazila, da izpolnjuje pogoje za zasedbo najvišjega delovnega mesta v policiji. Juršič je po plazu očitkov in zanj neugodni pravnomočni sodbi Upravnega sodišča odstopil prejšnji teden, ko sta njegovo slovo pred današnjo interpelacijo Poklukarja zahtevali koalicijski stranki SD in Levica. Šele takrat, po 83 dneh, se je končala ta nora, pravzaprav farsa, ampak žalostna farsa. ker ste, ker je Senad Jušić odstopil, zato ker je moral. Danes poslušamo predvsem od poslancev Svobode, kako ni bilo pravzaprav z njim nič narobe. Ni imel zakonitega dokazila, da izpolnjuje pogoje.

Nadaljujem torej iz članka. V slabih dveh letih, odkar je Jušić vodil policijo, so se v organizaciji z več kot 8000 zaposlenimi zvrstile številne sporne kadrovske rošade, ki kažejo na občutljivo prepletanje politike in policije. Politično odgovornost brez dvoma nosi minister Poklukar, ki je Jušića iz anonimnosti predlagal v imenovanje za generalnega direktorja Policije. Ob številnih kritikah v javnosti mu je ves čas ščitil hrbet in ga hvalil tudi po odstopu s položaja. Za opravljeno delo se mu je zahvalil celo premier Golob, ki je glede Jušića predstavil, da je interes policije postavil pred lastne ambicije. No, ko je Jušića odstop, ste ga pa celo pohvalili, da je ubranil čast policije, čast policije. Več dobro obveščenih virov blizu policije v neformalnih pogovorih zatrjuje, da je Jušićevo obdobje v policiji zaznamovalo imenovanje neverodostojnih in strokovno nedoraslih vodij za najodgovornejša delovna mesta, ki se po strokovnih kriterijih nikoli ne bi mogli zavihteti na najvišja mesta. Nekateri med njimi po pričevanju naših sogovornikov ne skrivajo svoje desne politične pripadnosti. Joj, nekateri direktorji policijskih uprav nimajo niti dneva vodstvenih izkušenj, drugi niso nikoli opravljali policijskega poklica na terenu. Različnim vodjem je skupno, da slepo sledijo navodilom, kar je bilo značilno tudi za Jušića, ki ni znal postaviti meje Poklukarju in je opravljal vlogo tranzistorja med politiko in policijo, kar je naročil Poklukar, je Juršič dobesedno nesel naprej. Kariernega sistema tako rekoč ni več, saj ne napredujejo najbolj strokovni, učinkoviti in uspešni policisti, ampak najbolj poslušni. V obdobju Poklukarja in Jušića se je policija znašla na najnižji točki doslej. Organizacija se deli in razpada, nima jasne vizije razvoja, kadri pa jo zapuščajo, ker so nezadovoljni z razmerami znotraj policije. Je to v redu? Zapis v Večeru pove vse, o čemer govori današnja interpelacija. Jaz ne bom ponavljala vseh očitkov, tolikokrat povedanih, tolikokrat omenjenih danes in tudi prejšnje dneve in tedne v medijih sem že povedala, da ljudje se sprašujejo v kakšni državi živimo? Kaj je s to, kaj je s tem notranjim ministrom? Kdo še lahko dovoljuje takšen način delovanja? In nekdo je od koalicije prej dejal, da napadamo delo policistov, ravno nasprotno, ne napadamo delo policistov. Z delom policistov smo na terenu seznanjeni, tudi z njihovimi čisto konkretnimi težavami in čisto konkretnimi pomisleki zakaj sploh še ostati v policiji, zakaj sploh še ostati v policiji. Še enkrat ponavljam, povedal vam je sindikat oziroma oba sindikata, povedo vam, upam da, tudi tisti, ki si upajo povedati marsikaj ali pa niste seznanjeni s konkretnim stanjem na terenu. Še enkrat ponavljam, delo policije na terenu je izjemno pomembno za vsako našo lokalno skupnost, za vsako našo regijo. In tudi pri nas se sprašujemo, kako dolgo še bomo obdržali tistih nekaj policistov v Dravski dolini, ker vprašanje koliko bo mladih kadrov za njimi? In ko boste imeli natančen podatek s čim vse in čisto konkretno delo, s čim vse se tudi administrativno in s kakšno vrsto birokracije se policisti srečujejo pri svojem delu, se boste vprašali, a res? In takrat boste rekli, naredili bomo to, bomo modernizirali to, kar ste obljubljali, obljubljali tudi februarja 2023 na zaslišanju. Torej če želite, kot vam je dejala ena izmed koalicijskih partneric, da zopet citiram: ker je ključnega pomena in vsaka beseda je pomembna in upam, da se bodo tega tudi vsi držali, tudi pri tej interpelaciji, kajti to je izjemnega pomena, da danes rečemo bobu bob, **108. naše, stanje v naši državi glede varnosti pač več ni primerno in zahteva spremembe. Policija kot eden od ključnih stebrov pravne države mora ostati avtonomna in zaščitena pred političnimi vplivi In tukaj ste se zelo zmotili, ko ste obljubljali takrat leta 2022, kako bo vse drugače, kako ne bo politike v policiji, pa se zdaj dogaja ravno to, kar ste očitali njegovo, torej v prejšnji vladi. Še enkrat ponavljam, Jušićevo obdobje v policiji je zaznamovalo imenovanje neverodostojnih in strokovno nedoraslih vodij za najodgovornejša delovna mesta. Zamenjali ste namreč oziroma bivši direktor je zamenjal kar šest direktorjev policijskih uprav od osmih v Sloveniji. Minister, res je lepo biti minister, ampak še lepše je, če si tega kar zapišeš, da boš delal na torej visoki stopnji politične kulture in ko ugotoviš, da je stvar zavožena, odstopiš. Hvala lepa.

Zdaj, v ZDA imajo policisti, sicer to prihaja iz LA, iz Los Angelesa, pa se je potem nekako razširilo na vse Združene države, "to protect and to serve", se pravi ščititi in služiti. V Sloveniji pa je ta policijski moto, vsaj kar se tiče dela Centra za varovanje in zaščito, se nekako prelevil, transformiral v zlorabi..., zlorabiti in se maščevati. To je sicer tudi po mojem mnenju najbolj izpostavljena točka te interpelacije. Vse drugo, recimo, da je nekako mejno. S tem se jaz absolutno strinjam, zato sem tudi to interpelacijo sopodpisal. Točno pred letom dni smo slišali, januarja, februarja, je prihajalo v Centru za varovanje in zaščito do tega nezakonitega prikritega tajnega opazovanje tožilke Gončinove in seveda njene ekipe varnostnikov, kar je dejansko, je zaskrbljujoče, je precedens tudi v končni fazi, ko je tožilka Mateja Gončin v zvezi s tem javno povedala; V konkretnem primeru je šlo torej za čisto načrtno usmerjeno delovanje vodstva CVZ zoper mene in mojo varnost in maščevanje zaradi prijav, ki sem jih podala povsem utemeljeno. Edino vodilo jim je bilo, da v navednicah, "da smrkljo šolajo". Njen, tožilki in odvetnik je k temu dodal: Odločitev vodstva CVZ je namreč bila po dogovoru z generalnim direktorjem policije, da se neposlušno tožilko kaznuje. Dejansko gre, spoštovani minister, za zastrašujoče izjave, da so določene službe iz policije dejansko, ne delno, ampak sto procentno instrumentalizirane, kar je seveda zelo, zelo zaskrbljujoče in me prav zanima, ko ste omenjali 1. april, pa upam, ker je pač dan norcev, da ne bo, da ne bo samo to šala, ampak da bo po tej reorganizaciji tudi CVZ dejansko se otresel političnega vpliva. Zdaj, dovolite, da se še dotaknem še ene politične izpostave, da rečem, vladajoče stranke, to seveda NPU. Prej je kolegica Helblova govorila o Večeru. Tudi jaz sem danes bil bil kar malo presenečen, da zdaj že kar novinarji kar eksplicitno pišejo, da je NPU politično krilo kriminalistične policije. Glejte, grozljivka od grozljivke. Zdaj, direktor Darko Muženič, ki je tudi nekako blizu Gibanja Svoboda, h kateremu ste, kot ste sami rekli, lojalni, pa jaz te politične lojalnosti ne vidim nobene težave, ker lojalnost cenim kot tako, ampak ravno odleteli Jušić, ki ste tudi v dobrih odnosih z njim, je Muženiču nekoliko te pristojnosti oziroma samostojnost povečal, da se o delu NPU praktično se ga ne nadzira, čeprav je v jedru Uprave kriminalistične policije. Se pravi, organizacijsko spada pod to enoto. Tako da tu me, spoštovani minister, samo to zanima, če vam je to čudno ali ne, da imajo znotraj Nacionalnega preiskovalnega urada praktično vso svobodo, brez nadzora.

Spretno krmarite med temi čermi, ki vam jih upravičeno, pa včasih tudi mogoče malo iz tega vidika političnega nabijanja, nastavljajo, pa glejte, se znate ubraniti. Tukaj vam izrekam na to iz tega političnega aspekta pohvalo, ampak vendarle, vendarle ste kot minister neposredno ali pa posredno vedeli, da pri nadzoru nad CVZ-jem in pa nad NPU-jem zelo, zelo šepa, kajti do takšnih zlorab, to ste danes priznali, definitivno v svojstvu Ustave in zakona ne bi smelo prihajati. Zaključno, zdaj, jaz sem rekel, sem to, sem to interpelacijo podpisal, so me pa na nek način, so se me dotaknile vaše besede o lojalnosti, ker mislim, da je vzajemna lojalnost, pa naj gre za družino, naj gre za prijatelje, naj gre za politično družino, je seveda izredno pomembna. Brez te lojalnosti ni nič, se vse sesipa kot hišica iz kart in če tega ni, seveda si po neki fazi v določenem obdobju si pač pomahamo v slovo. Je pa res, da vi kot funkcionar morate biti v tem pogledu predvsem lojalni Ustavi in zakonu. jaz bom danes, ne glede na podpis te interpelacije se bom vzdržal, vzdržal se pa bom ravno zaradi enega specifičnega predlagatelja, predlagatelja te interpelacije, ki je bil danes s strani Lene, mislim, da je enih 12-krat omenjen. Hvala lepa. Dobro.